ćemo se vratiti na današnji rad Hrvatskog sabora. Uvodno obrazloženje će o Konačnom prijedlogu Zakona o osiguranju podnijeti zamjenik ministra financija gospodin Igor Rađenović. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice, poštovane dame i gospodo. Dozvolite da vam uvodno, dakle iznesem razloge i motive za donošenje novoga Zakona o osiguranju. Dakle, prilično obiman materijal, ali koji praktički nadopunjuje postojeći Zakon o osiguranju. Moram priznati da smo bili u dilemi da li određenim izmjenama i dopunama nadopunjavati ovaj zakon s obzirom na kompleksnost i veličinu direktiva izmjena koja dakle u europskoj obitelji imamo. Dakle, prenošenje direktiva u nacionalne pravne sustave. Da li izmjenama i dopunama ili novim Zakonom o osiguranju s obzirom da je količina tih direktiva bila značajna i velika. Procijenili smo da je bolje da donesemo novi zakon. Čak više od 50% teksta bi se onda odnosilo na izmjene i dopune i da je to bolje rješenje. Onaj osnovni dio zakona praktički nije mijenjan, pa je možda i to izazvalo određenu zbunjenost s obzirom na količinu odredaba koje dakle rješavamo ovim zakonom, a i to je onaj motiv, razgovarali smo i na odborima i bio je prigovor prilikom uvrštavanja dnevnog reda zašto po hitnom postupku, a ne u dva čitanja ocjenjujemo da ipak stižemo ovo učiniti u hitnom postupku. Dakle, u pripremama ovog novog Zakona o osiguranju unutar zadnjih godinu dana uz Ministarstvo financija dakako kao nositelja sudjelovale su i strukovne organizacije, Hrvatski ured za osiguranje, HANFA, predstavnici HGK-a i sa te strane su se zaista sve odredbe vjerujte poprilično pobrusile. Kao što rekoh u uvodnim rečenicama ovaj novi zakon je okvir u području osiguranja, prvenstveno je dakle usklađivanje sa direktivama EU i to dvjema direktivama. Direktivom solventnost 2 te tzv. Direktivom te tzv. Direktivom omnibus 2 koja mijenja i nadopunjuje Direktivnu solventnost 2 a koja je donesena 2014. Rok za transponiranje dakle ovih direktiva u nacionalno zakonodavstvo je 31.03., a ovaj ovaj zakon praktički u svom punom obimu stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine. Koji su dakle bili osnovni ciljevi za donošenje ovog zakona koji vam danas predlažemo? To su prije svega uspostava novih pravila u sektoru osiguranja, veća zaštita osiguranika i korisnika osiguranja, sprečavanje poremećaja na samom tržištu osiguranja i zadnje i ne najmanje važno dugoročna stabilnost samog sektora osiguranja i time i čitavog financijskog sustava. Osobito želim naglasiti da se ovim zakonom dakle očekuje veća transparentnost poslovanja i veća učinkovitost društava u upravljanja rizicima. Rizici u poslovanju ovih društava moraju biti pravovremeno prepoznati i upravljani, a sve u cilju kao što rekoh glavnog benefita čitavoga ovog zakona, glavnog motiva da se na razini EU donose ove direktive dakle očuvanje stabilnosti čitavog financijskog sustava. Očigledno ponukani određenim nestabilnostima koje su se dogodile prije 4, 5 godina to je tema koja u europskim financijskim krugovima zahtjeva i traži izradu ovakvih direktiva.

Od tih dakle ukupno 26 društava 12 ih je u domaćem vlasništvu, 14 je u pretežitom stranom vlasništvu. Unutar ukupne financijske imovine u RH još uvijek još uvijek i ponajviše prednjače banke. Znači, možemo slobodno reći da je hrvatsko tržište svojevrsno bankocentrično tržište budući da je udio ukupne dakle imovine na financijskom tržištu banaka gotovo 74%. Obavezni mirovinski fondovi rastu svojim udjelom, danas su na 10,68% a ova društva koja su danas dakle predmet vašeg i našeg zakona u udjelu dakle imaju udjel u financijskom tržištu RH u iznosu od 6,5% govorim o podacima iz 2013. godine. U 2014. godini, pozivam se na izvore da ne bude zabune, ukupna zaračunata premija iznosila je gotovo 8 milijardi i 560 milijuna kuna, u 2013. nešto veće, milijun kuna više od 9 milijardi. Što će reći da je ovo tržište pod utjecajem krize također bilo u laganom padu u zadnjih nekoliko godina. po stanovniku u 2013. je iznosila 2127 kuna, od toga 1532 za neživotna osiguranja, a nešto manje od 600, 595 kuna za životna osiguranja. Znači, relativno mali udio životnih osiguranja po čemu se na neki način razlikujemo od tržišta zapadnih zemalja gdje je utjecaj životnih osiguranja, znači njihov ponder u ukupnim osiguranjima znatno veći. Budući da Vlada Republike Hrvatske prepoznaje značaj ovog ovog sektora, dakle osiguranja i reosiguranja, i kroz izmjene Zakona o porezu na dohodak ovaj primitak, dakle primitak po osnovi na životno osiguranje prinosa na osnovu životnog osiguranja sa obilježjem štednje su izuzeti od onog dakle čuvenog poreza. Sa te strane između ostalih dakle izuzeti su i prinosi od doprinosa na životno osiguranje. Prije nego što prijeđem na ključne promjene ovoga zakona dozvolite da kažem da i u važećem zakonu kao i u ovom novom zakonu jedan dio zakonskih odredbi ipak govori i o zaštiti potrošača pa tako potrošač ima pravo podnijeti pritužbu osiguravajućem društvu na pružanje usluga, odnosno izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju. Osiguravajuće društvo u roku 15 dana mora odgovoriti na te pritužbe, a potrošač ima pravo, nije to zgorega reći jer ipak ne govorimo samo vama nego i cijeloj javnosti, dakle potrošač ima mogućnost podnošenja predstavke HANFA-i koja može provjeriti navode i predstavke i odgovoriti u roku od 30 dana. Dakle, svaki potrošač ima ta prava ta prava i te mogućnosti. Koje su to ključne novine koje dakle vam predlažemo ovim zakonom? Prva skupina je dakle nova regulacija adekvatnosti kapitala. Postojećim sustavom regulacija adekvatnosti kapitala i granice solventnosti, naime uzima se u obzir samo osigurateljni rizik prema načelu indeksa premije i šteta. pooštreni da tako kažem regulatorni sustav uvodi dvije razine kapitala, potrebni solventni kapital i minimalni potrebni kapital za koje obje kategorije dakle izračun je znatno složeniji nego što je postojeći. Pa tako minimalni potrebni kapital predstavlja najnižu dopuštenu razinu kapitala, ne smije biti manji od 25% ali ni veći od 45% potrebnog solventnog kapitala pojedinog društva. Društva za osiguranje dužna su ga izračunati najmanje jednom najmanje jednom tromjesečno, a rezultat izračuna podložan je kontrolama HANFA-e. Kada govorimo o potrebnom solventnom kapitalu on uzima u obzir sve mjerljive rizike kojima je društvo za osiguranje izloženo. Dakle, uz preuzeti rizik neživotnog osiguranja, životnog i zdravstvenog osiguranja on dodatno uzima u obzir i tržišne rizike, kreditne rizike te raznorazne operativne rizike. Društva za osiguranje i reosiguranje dužna su ga izračunati najmanje jednom godišnje, a također svoj rezultat toga izračuna javljaju HANFA-i i onda ona dalje ima mogućnost nadzora nad istim. O tome ću nešto kasnije. Druga značajna novina jest ukinuto ograničenje za ulaganje imovine. ovim prijedlogom zakona se dakle ukidaju kvantitativna ograničenja ulaganja imovine koja danas postoje. Primjerice, ulaganja u dionice kojima se trguje na uređenom tržištu RH, u drugoj članici EU ili tržištu OECD-a. Danas ne smiju prelaziti više od 25% traženog pokrića tehničke pričuve, dakle to kvantitativno ograničenje ukidamo, ali kvalitativno ograničenje dakako i dalje postoje. Treća značajnija izmjena oko koje će vjerojatno biti i vaše rasprave jeste mogućnost društava za osiguranje da obavljaju poslove reosiguranja. Postojećim zakonom im to nije dopuštao, morali ste imati posebno društvo. Stoga će dakle sva društva za osiguranje moći obavljati i poslove reosiguranja a bez potrebe osnivanja posebne pravne osobe za te poslove. Matično društvo će moći obavljati poslove reosiguranja za društva kćeri što će imati pozitivan financijski efekt na povećanje prihoda i priljev dodatnih novčanih sredstava. Dakle, to je ono što očekujemo da matična društva naša dakle sa sjedištem u RH koja imaju želju i volju da se šire na tržišta, primarno tržišta regije ali i šire imaju mogućnost da poslove reosiguranja također obavljaju sami i sa te strane jačaju svoju internacionalnu poziciju. Četvrti i najznačajnija, kvantitativno najznačajnija skupina izmjena ovoga zakona odnosi se na povećanu ulogu dakle regulatora ovoga tržišta a to je dakle Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija ili popularnije HANFA. čitav smisao ovog zakona je dakle da se nadzor koji HANFA obavlja i koji je ovim odredbama postrožen da se okrene budućnosti i da bude zasnovan na većem broju, većoj količini rizika koji se na ovaj način nadziru. Pa je tako zadaća HANFA-e prema ovom prijedlogu zakona dodatna nova, pojačana zadaća da identificira i kontrolira rizike društva za osiguranje. Što znači dakle identificirati rizike kojima je društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, dakle primjerice osiguravateljni rizik, tržišni rizik, kreditni rizik, operativni rizik, rizik …/Govornik se ne razumije./… koncentracijski itd. itd. Te provjera analize načina na koji društvo upravlja istim rizicima. Utvrđuju se slabosti pojedinog društva, te konkretne mjere i postupci koji se mogu primijeniti za dakle otklanjanja tih vrsta rizika i tu je HANFA-ina uloga značajna. Druga zadaća je da odredi cjelokupni pristup, prioritet i intenzitet nadzora, on može biti posredan ili neposredan nadzor za određeno društvo, dakle pristup pojedinom društvu sa strane HANFA-e je individualan i to ovisi o veličini odnosno značaju samog društva za osiguranje, ovisi o djelatnosti kojom se bavi, njegovom ulogom na tržištu, vrstama osiguranja kojima se bavi i drugim ključnim pokazateljima kao što su primjerice kapitalni zahtjevi, kvantitativni pokazatelji poslovanja, sustav upravljanja, strategije itd. Dakle, temeljem kojega HANFA određuje svoje planove i teme nadzora koji kao što rekoh može biti i posredan i neposredan. Još jedan instrument je ovdje HANFA-i koji dajemo ovim prijedlogom zakona je da ocjeni financijsku ranjivost na potencijalno negativna iskustva tzv. stres testove. Naime, društva za osiguranje pozivaju se na upravljanje mogućim nepovoljnim događanjima koji mogu utjecati na njihovo poslovanje u budućnosti. Takvo upravljanje dakle uključuje i provođenje analize otpornosti na stres u raznim nepovoljnim situacijama koje se mogu predvidjeti ili pak mogu planirati poput određenih mogućih prirodnih i svih drugih katastrofa, nepovoljnih utjecaja kamatnih stopa, …/Govornik se ne razumije./… na tržištu kapitala, pada premijer, kupovne moći stanovništva itd. itd. Znači sve ono što se može predvidjeti i onda testirati kroz određene stres testove, može se povući određena paralela i sa bankarskim tržištem tu je čak možda i ako mogu tako kazati i kreativan pristup može biti znatno širi iako su rizici poprilično slični. Još jedna uloga HANFA-e je dakle da identificira postojeće i potencijalne nedostatke u poslovanju društava za osiguranje. Dakle, isti je baziran na kontinuiranom praćenju poslovanja to je ono što je novina ovoga zakona, dakle kontinuirano se prati poslovanje puno redovitije nego što je to bilo dosad, rade se prethodne analize društava, surađuje se i razgovara sa osobama koje upravljaju društvom i ključnim funkcijama u društvu, prati se izloženost rizika, kontrola upravljanja tim istim rizicima, upravljanja sukobom interesa, ulaganjima i ostalim poslovnim procesima koji mogu narušiti stabilnost društva ili utjecati na njihovo poslovanje ali i sigurnost osiguranika. Dakle, puno značajnija i usuđujem se reći vrlo zahtjevna uloga za HANFA-u. Moram priznati da u našim razgovorima sa kolegama iz HANFA-e i oni su na neki način prihvaćaju ovaj prijedlog zakona kao vrlo značajan izazov i za njihovo poslovanje i njihove kvantitativne i kvalitativne kapacitete koje imaju. I zadnje i ne najmanje važno je promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja. Dakle, HANFA svojim aktivnostima i postupcima kao i nadzorom zakonitosti poslovanja ima za cilj očuvati očuvati financijsku stabilnosti cjelokupnog tržišta osiguranja pri čemu želi zaštiti ugovaratelja osiguranja, ali i osiguranike kao i sve korisnike iz ugovora o osiguranju, dakle zaštita svih sudionika u poslovima osiguranja ali i kao što sam već danas nekoliko puta rekao zaštita i cjelokupnog financijskog sustava i njegove stabilnosti što je dakako važno i za kompletno gospodarstvo. Uz sve postojeće izmjene koje jesu pred HANFA-om i osiguravajućim društvima tu su i novi načini izvještavanja i objave, dakle uz već postojeće financijske izvještaje imamo i određenu razinu novih izvještavanja a to su nadzorna izvješća o vlastitoj procjeni rizika i solventnosti, godišnji i tromjesečni kvantitativni obrasci. Izvješća i ovo nije nevažno dapače, izvješća o solventnosti i financijskom stanju podliježu javnoj objavit ih izvješća a uključuju i opis poslovanja i rezultata tih društava, opis sustava upravljanja, profil rizičnosti, opis opis izloženosti riziku te druge informacije koje mogu odražavati prirodi, opseg i složenost poslovanja društava za osiguranje, a posebno rizike prisutne u njihovom poslovanju, dakle biti će javno objavljivana ta izvješća. To su otprilike izmjene i dopune kao što rekoh uvodno kvantitativno značajne izmjene i dopune ovoga prijedloga zakona i zato smo ga odlučili da to praktički to bude novi zakon i one se odnose na direktivu ili zajednički dogovor dakle koje je postignut na europskom tržištu. Dakle osim tih izmjena i dopuna dopustite da u ovom uvodnom slovu nadodam i dvije značajnije izmjene koje smo procijenili da popravljamo naše tržište Zakona o osiguranju. Prva od njih je da zastupnici u osiguranju na stanicama za tehnički pregled će od sada moći prodavati više vrsta osiguranja nego što je to bilo do sada. Dakle prema postojećim propisima u stanicama za tehnički pregled društva za zastupanje u osiguranju osim osiguranja od nezgode i osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, tzv. odgovornost prema trećima. Nakon usvajanja što očekujem ovoga prijedloga zakona moći će obavljati i sljedeće vrste osiguranja, dakle osiguranje, kasko osiguranje cestovnih vozila, osiguranje roba u prijevozu, osiguranja troškova pravne zaštite, te osiguranje pomoći i asistencija. Dakle prošireno djelovanje u samim stanicama za tehnički pregled. Zahtjev osiguravajući kuća bio je nešto veći. Naša procjena je bila da u stanicama za tehnički pregled vežemo ono što se veže uz dakle samo samo odvijanje prometa na cestama i da sa te strane proširimo mogućnost da se te vrste osiguranja obavljaju u samim stanicama za tehnički pregled. značajnija izmjena, kažem izvan ovih propisanih direktivom je promjena stručnih kvalifikacija za rad posrednika u osiguranju i …/Govornik se ne razumije./…. po starom sustavu, vjerujem da je lakše i vama a i meni svakako samo osobe sa visokom stručnom spremom mogle obavljati poslove posredovanja a ovim se prijedlogom to omogućava i kažem po starom sustavu da to obavljaju osobe sa višom stručnom spremom prema dakle prijašnjem obrazovnom sustavu odnosno umjesto 300 ECTS bodova kako je sada propisano sa 180 bodova prema bolonjskom sustavu i tri godine iskustva moći ćete obavljati, tj. pojedinci će moći obavljati i usluge dakle posrednika u osiguranju tj. njihovi zaposlenici će to moći odrađivati. Na kraju dozvolite da napomenem da u području upravo ova dva područja, dakle ovo su nešto manje izmjene ali u području zastupanja i u posredovanju a značajnije izmjene će uslijediti tek nakon usvajanja nove direktive o posredovanju u osiguranju koja je sada zaista u završnoj fazi prije EU pa je tako moguće da sada da ne čaram ali moguće da u ovoj godini, ako ne u ovom onda u sljedećoj zasigurno da imamo i izmjene i dopune na tom polju, dakle u usklađivanje sa europskim direktivama na području zastupanja i posredovanja. Evo poštovane dame i gospodo, ovo bi otprilike bilo ono što sam uvodno želio reći o ovome zakonu. Zahvaljujem na vašoj pažnji i otvoren za raspravu o samom prijedlogu zakona. Hvala vama lijepa.

poplave koje smo imali u prošloj godini i zbog prilično uništene imovine, financijske posljedice toga će se osjetiti još dugo vremena, imate li neke pokazatelje koliko će biti utjecaj dakle dakle premija osiguranja imovine nakon, posebno za poplave, koliko će to imati utjecaja na industriju osiguranja odnosno kakvi će trendovi biti, imate li već neke sada pokazatelje? Odgovor na repliku Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice. Da, gospođo Škare-Ožbolt čak imam i neke konkretne brojke pa kada ste me već prozvali da kažem nešto konkretnije pa ću iskoristiti da kažem nekoliko tih brojka koje se odnose na dakle katastrofalne poplave koje smo imali sredinom prošle godine najveća poplava u posljednjih 100 godina. I ono što jest

Požar, tuča, oluja ne biraju područja gdje će udariti, oni jednostavno udaraju i posljedice se, na ovom primjeru najbolje vidimo to, osjećaju godinama. A ono što jest problem u Gunji i na mnogim drugim područjima je da tamo osiguranja praktički nije ni bilo i to je ono što jest problem. I evo i ovom afirmativnom raspravom velim i svim drugima treba treba poticati i pojedince i tvrtke da dakle što je moguće više osiguraju svoju imovinu u krajnjoj liniji ali i životna osiguranja o čemu sam govorio. Pa tako je od tih katastrofalnih poplava 58 poginulih bilo u regiji od toga da se prisjetimo dvoje samo, nasreću samo dvoje u Republici Hrvatskoj ali čak 58 na cijeloj regiji. Više od 100 tisuća kuća i drugih građevina je uništeno. U Hrvatskoj je šteta na 7500 objekata bila, 19 javnih zgrada, potpuno je uništeno 2689 obiteljskih kuća, evakuirano je, sada govorim samo o brojkama iz Hrvatske, 13000 ljudi, 8000 tisuća grla stoke, preko 240 dakle preko 240 tona, kilograma stoke je uginulo, nekoliko tisuća klizišta, pomaknute mine iz Domovinskog rata itd., itd.. Gro toga, ili gotovo ništa nije bilo osigurano i teret je pao dakle na državu i na porezne obveznike u cjelini. Svi zajedno trebamo poraditi kažem i na svijesti samih potrošača ali i na svijesti gospodarstvenika. I izmjene i dopune, tj. ovaj prijedlog zakona ide u tom smjeru na što većoj afirmaciji tržišta osiguranja. Hvala lijepa. Uvaženi zamjeniče ministra, rekli ste, urezalo mi se u uho da je hrvatsko društvo ili hrvatska država bankocentrična. Zapravo niste ništa pogriješili, čitav svijet je bankocentričan i Europa je bankocentrična jer svijetom vladaju banke. I mi imamo zapravo samo privid kako ovaj Parlament može nešto izglasati i kako može biti nezavisan od banaka. Dajte sada pogledajte Grčku, što grčka vlada i što grčki parlament mogu kada vi imate ultimatum od trojke od MMF i ostalih koji su vrlo moćni. 10 ili 15 obitelji kojih se obogatilo uglavnom na ratovima, koje dobro znamo koje su ima virtualno bogatstvo. I mi kada raspravljamo o takvim stvarima i drago mi je što ste to spomenuli, tada zapravo shvaćamo da smo mi lutke na koncu i da konce neko povlači drugi. Što bi Hrvatska u ovom trenutku mogla da je u situaciji Grčke i da joj stoji nož pod grlom, a taj nož drže 10-15 obitelji koje su sigurno zgrabili ne kapitalna proizvodnja nego to je čisti politički kapital na kalkulacijama, na ratovima, na krvi i to jest prokletstvo svih nas i jest prokletstvo koje će sigurno snaći i nas onako kako je snašlo jer oni koji vladaju bankama ne popuštaju. Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine Vukšiću, ja se nadam da to grčko prokletstvo kako ste ga vi nazvali ipak neće snaći nas ili nas u svakom slučaju neće snaći u takvom obimu. Situacija na financijskom tržištu Republike Hrvatske pa i na tržištu osiguranja relativno je stabilna. Kažem, vrlo često i ovoj sabornici sam govorio da se to uzima kao datost i kao normalnu stvar, nažalost tome nije tako. I u nekim našim susjednim zemljama, Sloveniji koja dolazi iz istog miljea i okruženja, bilo velikih poteza prije nekoliko godina. Situacija na sreću nije usporediva sa Grčkom, ali slažem se s vama da određene određene sličnosti tu postoje u ovom negativnom smislu i da ćemo svi zajedno morati činiti sve, ne samo Ministarstvo financija nego Vlada u cjelini ali i cijelo društvo u cjelini da ne dođemo u takve teške teške teme i dileme. Spomenuli ste 10-12 obitelji, kod nas se govori o nekih 200-tinjak obitelji, ali nije tako uzročno-posljedično povezano. Kada sam govorio o bankocentričnom tržištu onda je ono nešto bankocentričnije od drugih, kažem to je sa usporedbama. Dakle ukupna financijska imovina, htio sam zapravo prikazati koliko ovo tržište osiguranje zapravo vrlo malo sudjeluje, a to je i poveznica na repliku koju je imala gospođa Vesna Škare-Ožbolt, koliko je mali udio ovoga tržišta osiguranja, … osiguranja u ukupnom financijskom tržištu Republike Hrvatske, a koliko bi mi svi skupa voljeli da on bude veći baš sa ciljem preveniranja eventualnih katastrofalnih šteta koje se mogu dogoditi i promjenama klime i svih drugih okolnosti. Kažemo što to želimo prevenirati pa tako sa te strane udio u tržištu društva za osiguranje i reosiguranje ukupne financijske imovine svega 6,5% a banaka je čak 74%. Ako taj udio uspijemo podići u narednim godinama to će nam biti valorizirano na neki način, što ne znači da nije dobro za državu da ima dobre i stabilne banke, ali to je već jedna sasvim druga tema. Hvala vam lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista kolegica Vesna Škare-Ožbolt.

Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Naš klub će podržati ovaj Prijedlog zakona o osiguranju. Smatramo ga dobrim budući da je veliki broj izmjena i ugrađivanja u postojeći zakon koji se već ja mislim dva puta mijenjao u protekle dvije godine. Radi jasnoće i jednostavno cjeline daleko je bolje da imamo jedan jedinstven zakon nego brojne izmjene i dopune u kojima se gotovo oni koji čitaju i tumače zakon teško snalaze. Nakon pristupanja naše zemlje Europskoj uniji praktički otvoren je jedan liberalniji pristup ulasku društvima za osiguranje iz Unije na hrvatsko osiguravateljsko tržište, ali i našim osiguravateljskim kućama i društvima je praktički otvoreno tržište Europske unije. Naša država se praktički prvi puta kao članica Europske unije rangira prema tri najvažnija pokazatelja razvijenosti osiguranja po stanovniku, udjelu premije u BDP-u i udjelu premije životnog osiguranja u ukupnoj premiji. Naravno veća transparentnost, kompatibilnost i kompetitivnost tržišta u Hrvatskoj ne odnosi se samo naravno na osiguravateljsko tržište nego se odnose i na ostala tržišta ostalih financijskih institucija. E sad u kojoj mjeri će naša osiguravateljska društva biti zatečena dolaskom novih ili se vrlo brzo prilagođavati i ulaziti u europsko tržište, mislim da ovaj zakon predstavlja jednu dobru osnovu za daljnji rad po tome. U ovim teškim vremenima praktički se stvaraju prilike da jake i velike tvrtke preuzimaju slabije tvrtke i na taj način djeluju i kao konsolidatori gospodarstva pa je za očekivati, a to je već na neki način i krenulo u Hrvatskoj da se društva za osiguravanje da će preuzeti takvu ulogu dodajući nove linije osiguravateljskih proizvoda i prodajnih kanala koristeći prednosti ekonomije, obujma i menadžerskog talenta koji posjeduju. Osiguranje u svjetskim ekonomijama zauzima jedno od ključnih pozicija. Udio osiguranja u BDP-u razvijenih zemalja je vrlo značajan, naš cilj bi trebao isto tako biti povećanje udjela osiguranja u našoj nacionalnoj ekonomiji. Dakle gospodarska uloga osiguranja je višeznačna i tu se praktički možda više nego u nekoj drugoj djelatnosti isprepliću i ti pojedinačni globalni interesi i to upravo tu branšu čini posebno značajnim za gospodarstvo svake zemlje. Ja neću ponavljati sve ono što je već zamjenik ministra naveo koje su prednosti i koje su dobre stvari ovog zakona, posebno koje su novine u smislu viša razina zaštite potrošača, izračun adekvatnosti kapitala uzimajući u obzir profil rizičnosti društva, veća transparentnost itd. Dakle apsolutno podržavamo donošenje ovog zakona jer ne samo da nas prilagođava europskim kriterijima već nam i omogućava praktički da ne samo da djelujemo bolje u okvirima nacionalnog zakonodavstva već i da širimo svoje djelovanje na ostale zemlje EU. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Goran Marić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice, poštovani zamjeniče sa suradnicom, cijenjeni kolegice i kolege. Financijski sektor je jedan ne čak možda od najvažnijih, nego i jedan od najvažnijih ali najosjetljivijih sektora u gospodarskom životu jedne nacije. I u njemu mora biti uređeno sve besprijekorno. Tu se rizik mora svesti na minimum. A jel' se tako pristupa uređenju ili ne najbolje upućuje procedura donošenja zakona koji to reguliraju. Procedura ovog donošenja zakona upućuje nas na najneozbiljniji mogući način reguliranja ovog najosjetljivijeg dijela društvenog i ekonomskog života u Hrvatskoj. U petak je ovaj prijedlog zakona došao na dnevni red, a danas već rasprava. Gospodine zamjeniče ministra, jeste li pročitali ovaj zakon u potpunosti? Ne pitam to da mi odgovorite, nego znam niste jer niste ni stigli, niste mogli, fizički vi to niste mogli, jer nisam ni ja. Priznam nisam ga pročitao u cijelosti. Ono najvažnije što sam mogao, što sam stigao to sam izanalizirao, pročitao. Ovo je teže od Ane Karenjine i opširnije, a vi u tri dana želite da se izglasa tako najvažniji zakon. Predlagali smo na Odboru za zakonodavstvo da ide u dva čitanja, odbili ste, nisam čuo obrazloženje samo odbijen. Ovakav proces donošenja zakona bez javne rasprave, bez mogućnosti intervencije uopće ozbiljnije u prijedlog zakona to je omalovažavanje Hrvatskog sabora, to je javno podcjenjivanje Hrvatskog sabora. Na Odboru za zakonodavstvo nitko nije iznio ni jednu opasku, nije se stigla iznijeti opaska. Kaže se, ističe se koje su dobre strane ovog prijedloga zakona. Ma zakon svaki mora imati samo dobre strane. Sve što je u zakonu mora biti samo dobro, ne smije biti ništa loše u zakonu. Ako želimo malo promijeniti Hrvatsku, ali ovakva procedura upućuje nas ne da se želi mijenjati na bolje, nego je ovo neprimjeren način i neka nova metodologija koja ugrožava najtemeljnija demokratska prava. Ovo nije Zakon o osiguranju uopće, on samo nosi naziv Zakon o osiguranju. Ovo je zakon o nadzoru osiguravajućih društava. Ovo se moglo slobodno zvati Zakon o HANFA-i. Ne mogu ne kazati da je ovo ruganje demokraciji, ismijavanje demokratskom parlamentarizmu uopće, a evo i zašto to tako kažem. Ponovo upućujemo i vi kao zamjenik ministra morate znati da postoji Zakon o fiskalnoj odgovornosti i pustite arhaična rješenja glava III. Ocjena sredstava potrebnih za provedbu ovoga zakona i uobičajeno ne treba nikakva sredstva iz proračuna za ovaj zakon. Idealno, super! A što je sa procjenom fiskalnih učinaka koje obvezuje Zakon o fiskalnoj odgovornosti. To se uporno izbjegava napisati u zakonu. Zašto? Ne možemo podržavati ovakve zakone koje ne poštuju već postojeće zakone. A zašto ne postoje procjene? Pa zato što ih nitko ne radi, zato što nikoga to ne interesira. Pa oni koji su, tko je sudjelovao u izradi ovoga zakona? Gdje su primjedbe? Gdje je i jedna primjedba koja je u raspravi dana? Ne postoji ni jedna primjedba. Da, da. Web je vama spas za sve. Ali članak 8. ovog prijedloga zakona javno i zakonski diskriminira muškarce i žene. Ne znam samo na koga ili muškarce u odnosu na žene ili žene u odnosu na muškarce. Mogu pretpostaviti, ali neću javno reći na koga se mislilo. Ali sumnjam da se mislilo na diskriminaciju muškaraca u odnosu na žene. Premija osiguranja isključivo ovisi o razini rizika. Što je jedan spol rizičniji od drugog spola? Komu je to palo na pamet u 21. stoljeću tako diskriminirati spol jedan u odnosu na drugi spol? Da je jedna zato što je drugog spola rizičnija skupina, zato da mu treba drukčija premije osiguranja i da to ne smije se na individualnoj osnovi, nego samo na grupnoj osnovi činiti. Pa u uređenim zemljama se čak i čini, ali isključivo na individualnoj osnovi, jer je vrlo bitno kako je neka ili pravna ili fizička osoba baš ona kakvog je je ponekad i zdravlja da bi ovisila uopće osiguranje, a ne samo premija osiguranja. Možda ste trebali tražiti genetski kod, povijest bolesti za svakog ovdje. Je li možda sposobniji jedan spol od drugih? Jel' se ovdje možda mislilo na to da je jedan spol lošiji, da su lošiji vozači nego drugi. Gdje su evidencije toga? Gdje je statistika? Čime to potkrepljujete? Tko je uzrokovao veći broj nesreća? I ne zna se, iako se zna, a suprotno određujete ovim zakonom. A ne uzima se u obzir, i u zakonu uopće nije ni dio riješen jednog problema koji je tako uočljiv u svakidašnjem poslovanju osiguravajućih društava. Je li netko kad kupuje stan i diže kredit kod banke bio u situaciji da mu kaže banka da, dobio si kredit ali ćeš osigurati kod te i te osiguravajuće tvrtke? Ne da to je slučaj, to je pravilo. Jel' se to smije raditi? Ne smije se raditi. Jel' to korištenje moći? Korištenje moći, zlouporaba moći. Vezanje poslova je nedopušteno, ovaj zakon to ne isključuje, umjesto da zabrani i da kažnjava, da propiše kazne za takve. Ali što je? Ako su banke postale vlasnici i mirovinskih fondova i leasing društava i osiguravajućih društava i stambenih štedionica pa naravno da onda mogu vezati takve stvari, a ne bi smjeli. Pa ako znamo da u praksi čine ono što ne bi smjeli onda zakon mora to, takvu negativnu pojavu eliminirati. Sili se da se osigura nešto što čovjek ne može i nema novaca za osigurati, ali je ucijenjen. Kako ucjenama odagnati, kako se boriti protiv njih? Tako što zakonom još to dopuštamo. Oblik društva, sjajno, lijepo piše samo dioničko društvo može biti osiguravajuće društvo. Kakva je razlika u Hrvatskoj između dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću? Nikakva! Više je suvlasnika u nekim slučajevima u društvima s ograničenom odgovornošću nego u dioničkim društvima. U većini dioničkih društava samo jedan vlasnik. Kakvo je to dioničko društvo u kojem je jedan vlasnik? Jel' to smisao dioničkih društava? Naravno da nije. Tako da je ovdje besmisleno tu zakonsku odredbu a temeljni kapital se može prepisati i društvima s ograničenom odgovornošću na potrebni temeljni kapital. Jer smisao dioničkog društva nije temeljni kapital nego broj suvlasnika u odlučivanju. Kad je riječ o članovima uprave, na 4 kartice teksta ste propisali uvjete koje trebaju imati članovi uprave. 4 kartice teksta uvjeta bez ijednog uvjeta. To je presedan! Zašto bez ijednog uvjeta, a toliko propisanih uvjeta? Zato što svaki uvjet mora biti mjerljiv i provjerljiv, a svi uvjeti koji su na ove 4 kartice teksta odnosno 3 stranice A4 formata propisani nitijedan nije mjerljiv niti je provjerljiv. Ali nitijedan! Možemo nekoliko, kaže član uprave društva za osiguranje može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava sljedeće uvjete: prvi uvjet, stručnost odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo primjereno za upravljanje i vođenje poslova društva za osiguranje s pažnjom dobrog stručnjaka. Ali koja je to stručnost? Čime se ta stručnost dokazuje? Koja je to sposobnost? Što je odgovarajuće znanje? Toga nema. Primjerenost, odnosno ima dobar ugled i integritet. Opet, kako izmjeriti dobar ugled i integritet? Što znači dobar ugled danas, a sutra već nema ili što znači prikriveni dobar ugled samo još nije razotkriven da je to lažni dobar ugled. Pa to nisu uvjeti uopće. Ali osim ako agencija ne procjeni. Znači, propisuje se da netko mora biti da nije član ili da netko je radio na poslovima vezanim za osiguravajuća društva osim ako Agencija za nadzor ne utvrdi da ipak ta osoba. Znači, dajemo diskrecijsko pravo jednoj instituciji procijeniti ne da zatraži točno propisani uvjet nego da ona procijeni jel' ta osoba ipak sposobna za raditi taj posao. Što će raditi, psihotestove i testove znanja? Kaže da član uprave može biti osoba za koju se utvrdi, za koju je moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati svoj posao. Sjajno! Opravdano zaključiti da će netko pošteno raditi. Tko je taj koji će opravdano zaključiti? Tko? Tko ima takve sposobnosti? Ja se ne bih nikada usudio zaključiti da će netko savjesno i pošteno, na temelju čega? Ovi uvjeti su samo manipulativni prostor i ništa više od toga. Kaže da član uprave ne može biti društvo koje ne pozna bar jedan član hrvatski jezik. A što će drugi član raditi? Što će drugi član dok je član uprave on će sjediti i slušati i ništa neće razumjeti? Kako je moguće da član uprave jednog društva u Hrvatskoj ne zna hrvatski jezik? Nikada neću pristati na to da član uprave tako važnih društava bude osoba koja ne poznaje hrvatski jezik jer nikada to ne bi mogao ni u Austriji ni u Njemačkoj bilo koji član uprave. Mogao bi biti zaposlenik koji malo slabije govori ali da član uprave bude banke ili osiguravajućeg društva ili tako neke važne kompanije a da ne poznaje jezik uopće, ne. Istodobno da i ovaj član uprave za kojeg se traži da poznaje hrvatski jezik nema dokaza da ga poznaje. To će opet subjektivno procijeniti netko možda iz Agencije za nadzor osiguravajućih društava. Pa bar da kaže da je dužan dostaviti potvrdu o znanju hrvatskog jezika, gdje je Po ovim uvjetima traži se iskustvo. A pogledajte koje iskustvo, da osoba ima iskustvo smatra se ako ima najmanje 3-godišnje iskustvo na rukovodećim položajima ili 5-godišnje iskustvo na poslovima za koje opet HANFA procijeni da ima veze sa osiguravajućim društvom. Po ovim uvjetima profesor sveučilišni koji predaje bankarstvo, osiguranje koji ima kolegij osiguranje ili kolegij o rizicima ne može biti član uprave, ne može biti član nadzornog odbora a netko tko je prodavao tri godine police osiguranja kao negdje agent on može bit. Zar to nije apsurd nad apsurdima? Mi ovdje isključujemo struku. Čemu završavati fakultete i školu? Ovdje nije potrebno uopće obrazovanje da bi neko bio član uprave ili nadzornog odbora. A zamislite šta nadzorni odbor mora raditi sve pa odobravati financijska izvješća, pa treba razumjeti bilancu stanju, treba razumjeti poreznu bilancu, treba razumjeti financijska izvješća, strategiju, poslovne planove pa za to se ide valjda na fakultete. Ne, ne treba za to ništa, potrebno je samo da vam agencija kaže da ste vi sposobni to raditi. Istodobno ovaj prijedlog zakona bi morao eliminirati ono što su, dio zakona koji definira predstečajne nagodbe, moraju ispraviti jednu nelogičnost, osiguranja se plaćaju najčešće gotovinom, a za njih ne vrijedi Zakon o fiskalnoj odgovornosti i fiskalne blagajne. Zato i ne čudi da je došlo do tolikih i zlouporaba, da polica osiguranja koja se kod posrednika uplaćuje uopće se ne uplate nego to se tek otkrije kad dođe do havarije ili štete.

rekli ste da način na koji se zakon predlaže, vrijeme koje je potrebno za pročitati ovaj zakon govori o tome da je ovo zapravo ismijavanje demokratskog parlamentarizma. Ja se s vama u potpunosti slažem, međutim mi smo ovdje imali, često i imao ismijavanje demokratskog parlamentarizima i onda se uopće pita ako se često izrugujemo demokratskom parlamentarizmu ima li ga uopće tog demokratskog parlamentarizma ili smo se pretvorili u ono što sam rekao maloprije u kuću lutaka? A uvijek kad se govori u Parlamentu zna se tko odluke donosi, to je većina. Međutim, postoji jedan ali, bez obzira na način na koji se donosi zakon po hitnom postupku, koliko vremena je preostalo nama zastupnicima da ga pročitamo ovaj zakon će se izglasati u petak, pa taman znali mi to ili ne znali da ga je predložio i Micky Mouse. To uopće nije važno. Rečeno je taj zakon se ima prihvatiti bez obzira što u njemu piše, jer tako su odlučili tko oni s druge strane Markova trga. Vi ste govorili i replicirali smo već nekoliko puta o dobrom ugledu, mnogi koji su bili ili jesu u Remetincu imali su i dobar ugled. Nagrade kad se dijele u Hrvatskoj za dobro poslovanje, po tim nagradama već možete naslutiti tko će završiti u Remetincu. To u Hrvatskoj znači dobar ugled. Pogledajte, svi oni koji su bili zatvoreni u Remetincu, koji danas sjede u Remetincu koje su sve nagrade dobili, pogledate naše generale koji su dobili najodlikovaniji general koji je dobio gdje je završio, nikad ratišta nije vidio. Govorili ste o kriterijima, mi smo počeli gaziti prije dvadeset i nešto godina te kriterije i do dana današnjega gazimo i ovo je jedan od rezultata gaženja kriterija. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Vukšić, ovaj zakon nije uopće rukopis zakonodavca, ovdje će zakonodavac sudjelovati samo sa dovoljnim brojem ruku za izglasavanje. Nije imao vremena dati ni jednu opasku na ovaj prijedlog zakona, nije imao vremena iščitati ovaj prijedlog zakona, a bit će na teret zakonodavac jer zakonodavac ovo, mi ovo izglasavamo doduše evo hvala Bogu da neki neće. Samo se činilo sve da se riješimo najvažnijih nacionalnih kompanija. Riješili smo se i Croatia osiguranja, što smo dobili? Koliko je više zaposleno ljudi od kad je on u privatnim rukama, koji su efekti za nacionalnu ekonomiju od kad smo prodali to ispod svake moguće cijene koja je trebala biti za to, što se dobilo time, što je hrvatsko gospodarstvo dobilo? Ništa, samo je država izgubila. Izlika zbog primjene europske direktive nije nikakva da bi se ovakvi zakoni donosili. Poslušajte molim vas članak 142. formule za izračun osnovnog potrebnog solventnog kapitala. Ovo sveučilišni profesori predaju, mnogi koji će i dignuti ruku za ovo ne razumiju uopće ove formule. Kako će ih tek razumjeti oni koji po uvjetima koji su propisani mogu biti članovi uprave i članovi nadzornog odbora i predsjednici nadzornog odbora a sveučilišni profesori ne mogu nikako u tu tu poziciju doći koji to predaje, koji imaju te kolegije. Zašto se isključuje znanje ako se već uključuje neznanje, zašto se isključuje zakonom znanje, onemogućuje se, onemogućuje se neko ko se školovao za to da on ne može to raditi, e onda vjerujemo u bolje društvo. I ja vjerujem u bolje društvo ali ga se ne gradi na ovakav način. Hvala.

da se ovdje izigrava zapravo parlamentarna demokracija, odnosno pokušava se izigrati, barem će jedan dio nas reći svoje primjedbe na ovaj prijedlog zakona, ali je činjenica da zapravo Sabor već duže vrijeme, odnosno od kad je ova koalicija preuzela odgovornost SDP, HNS i njihovi partneri zapravo sve zakone dobivamo skoro po hitnom postupku. Skoro o svemu se raspravlja po hitnom postupku, jednostavno ne ostavljajući dovoljno vremena da se poprave ti prijedlozi zakona kao što je ovaj. Nevjerojatno je, vi ste primijetili i da vjerojatno ni zamjenik ministra nije pročitao ovaj tekst zakona, ali izgleda da Vlada ako je pročitala onda je nevjerojatno da je predložila jedan zakon koji je diskriminirajući. Članak 8. je diskriminirajući zakon. Znači li to da ova Vlada predlaže jedan diskriminirajući zakon na osnovu spola? To je pred nama. Ako već nije pročitao zamjenik ministra, onda je valjda netko iz Vlade trebao pročitati. Ali vidimo da ni Odbor za zakonodavstvo nije pročitao pa ni on nije našao primjedbu na članak 8. odnosno ne sugerira izmjenu tog članka odnosno brisanje tog članka. Možemo samo sugerirati vladajućima brisanje tog članka, članka 8. koji jednostavno dovodi u pitanje neke druge zakone. Zakone o ravnopravnosti spolova. Ali nije to slučajna praksa, ja ću vas podsjetiti na lex Vlahušić. Svi znate da smo u Hrvatskom saboru govorili ovdje da donosimo jedan zakon koji nije u skladu sa Ustavom. Čak je i Odbor za zakonodavstvo primijetio da bi trebalo uskladiti ga sa ustavnim načelima. Međutim, u drugom čitanju je propustio i Odbor za zakonodavstvo svoje primjedbe i jednostavno su digli svoje glasove za. I nakon toga Ustavni sud, naravno stavio je izvan zakona te članke zakona i nikome se ništa nije dogodilo. Znači pokušava se provesti jedna stranačka volja naravno na štetu svih građana Republike Hrvatske, tako i u ovom slučaju. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Matušić, slažem se sa jednom dopunom samo, Odbor za zakonodavstvo na svojoj sjednici je dao primjedbu na ovaj članak 8. i upozorio da je ovakvo rješenje, može biti posljedica samo stereotipa o jednom spolu koji vlada. Da je jedan spol nesposobniji i više rizičniji od drugog. Što je nedopustivo da može bilo čiji mozak funkcionirati na takvoj osnovi. I zato je on isključivo diskriminirajući članak i ne bi smio stajati niti u jednom zakonu jer ne bi smio diskriminirati nitko nikoga. Ali kada govorite i o sposobnostima, članak 93 kaže ključne funkcije i nositelji ključnih funkcija u okviru sustava upravljanja dužno je uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost ovog poslovanja ustrojiti sljedeće učinkovite ključne funkcije. Znači uprava društva zajedno sa nadzornim odborom. Funkciju upravljanja rizicima, funkciju praćenja usklađenosti, funkciju unutarnje revizije, aktuarsku funkciju. Jest ste vi uvjereni da oni uvjeti koji su propisani za uvjete članova uprave i nadzornog odbora i koji isključuju stručnost i obrazovanje omogućuju da se članak 93. ostvari u praksi. Ja mislim da je nemoguće to napraviti sa ovakvim. Istodobno članak 164. kaže se da se osiguravajuća društva pod određenim uvjetima mogu isplaćivati akontaciju dobiti. Pa nema nigdje opasnije isplaćivati akontaciju dobiti kao u financijskim institucijama. Jer to se uvijek može naknadno pokazati da se je loše poslovalo i isplati se dobit za nešto što se pokazalo kasnije da je loše. Isplate se i bonusi za nešto što se kasnije isplatilo loše. Ovdje se i kaže da mnogi koji su radili u socijalističkim društvima oni imaju prednost. Nekima bi trebalo zabraniti rad u osiguravajućim društvima. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Zlatko Tušak. Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Marić, vi ste u jednoj svojoj diskusiji rekli, ukazali na problem procedure donošenja zakona. Ja se potpuno sa vama slažem na proceduru a i pitanje parlamentarne demokracije gdje saborskim zastupnicima treba omogućiti da se pripreme, oko pojedinih zakonskih prijedloga, da iznesu svoje mišljenje, da se konzultiraju sa strukom. U ovom slučaju u petak smo dobili jedan materijal sa svojih 300 stranica koje jasno da teško da se mogao i pročitati a kamoli kvalitetnije proučiti. No, vjerojatno vi i ja smo u zabludi. Jer kada uzmem izvješće Odbora za financije i državni proračun koji je matični odbor kada je u pitanju ovaj zakon, onda u prvom njihovom očitovanju, pohvaljen je način pripreme i izrade ovako obimnog zakona, posebno u vezi uključivanja struke koja je u provedenoj javnoj raspravi iznijela svoje primjedbe i prijedloge o predmetnom zakonu. Sada postavljam pitanje, ddbor je 26. imao svoju sjednicu koju sam vidio, 27. mi smo dobili ove materijale, da li članovi odbora uopće su vidjeli što piše u tom materijalu da bi mogli ovakve zaključke dati, uputiti nama ovdje u Sabor da podržimo ovaj prijedlog zakona ili je odlučeno sve u petak većina će glasati o tome, neovisno o tome kakav je zakon? Hvala. Odgovor kolega Marić, izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Tušak, kada se donese jedan zakon na koji javnost prilično negativno reagira onda imali smo priliku u medijima pročitati koji su to oni koji su izglasali takav zakon i donijeli sa slikama, imenom i prezimenom, ili prozivani ili hvaljeni, nije bitno, većinom prozivani. Znači cijela javnost, hrvatski javnost smatra za bilo koji zakon odgovornim zastupnike u Hrvatskom saboru i nikog drugog. Tko je donio ovaj zakon? Donijet će ga Hrvatski sabor i zastupnici će izglasati. Hoće li u medijima itko znati ijednog člana radne skupine koji je izradu ovog prijedloga zakona iznio? Neće. Tko je u radnoj skupini? Ne zna se. Tko je izradio taj zakon? Ne zna se. A procedura nameće da onaj koji će biti prozivan i tko ga stvarno donese nema vremena ga ni pogledati. Na Odboru za financije i proračun mogli su ga vidjeti 3 sata prije nego je sjednica počela. Što će u ta3 sata moći napraviti član Odbora za financije i proračun? Naravno moći će samo tako donijeti paušalu odluku da je ovo sjajna procedura i izvrsno da je, ovo treba biti primjer, ogledni primjer kako se donose zakoni u Hrvatskom saboru. Još jednom ću samo nadopuniti jer nije bilo vremena dovoljno. Članak 60. kaže da član Nadzornog odbora daje suglasnost na poslovnu politiku i strateške ciljeve, na financijske planove društva za osiguranje, na suglasnost na Strategiju politike preuzimanja rizika i upravljanja njima, suglasnost na postupke vlastite procjene rizika i solventnosti, suglasnost na sustav unutarnjih kontrola, suglasnost na Okvirni godišnji program rada unutarnje revizije. Ovo je najsloženiji mogući mogući odgovornost koju može netko …, zato mora postojati uvjeti koji propisuju najviši stupanj stručnosti i obrazovanja za takvu funkciju, a oni ih isključuju. Hvala lijepo. Kolega Marić, govorili ste o tome da je ovaj zakon, a ne znamo tko ga je zapravo pisao, on je došao na klupe pa konstatirali ste da ni zamjenik ministra nije ga pročitao. Zanimljivo je da u ovom zakonskom prijedlogu od 700 i još nešto stranica na kraju nema primjedbi niti ima zainteresiranih. Uvijek smo tako imali, nakon provedene javne rasprave uvijek su bile primjedbe koje su zainteresirani davali sugestije ili bilo kakve primjedbe, kritičke ili konstruktivne primjedbe Vladi ili predlagatelju. To je jedno. Drugo, kada ste govorili o primjeru vezanog poslovanja, kada dižete bankovni kredit u bilo kojoj banci onda vas obvezuju da se morate osigurati kod osiguravateljske kuće koja je vezana uz banku. To nije primjer, to je postalo pravilo. I sam sam u nekoliko navrata doživio isto. Dakle da bi uopće dobio stambeni kredit, da bi ga isposlovao nije više nikakvo, kaže mora se, mora se životno osigurati kod tog i tog osiguranja.

Hrvatske institucije često ne djeluju u zaštiti nacionalnih interesa. Jedna od takvih institucija je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja koja još nikada nije reagirala na zlouporabu moći tržišne pozicije i moći na tržištu, a to su financijske institucije često upotrebljavale i danas koriste tu moć i za životno osiguranje i za osiguranje od požara i od poplave, za prebacivanje računa, žiroračuna ili tekućih računa kod banke. Ako ćete podići kredit onda badava i hipoteka i sve, vi morate i tekući račun i žiroračun ako ste pravna osoba, sve osigurat kod njih i prebaciti sve novce. To nije dopušteno, ali to agencija dopušta jer agencija služi za suzbijanje konkurencije, a ne za promicanje konkurencije i to godinama radi. Od HANFA-e smo napravili ustanovu umjesto regulatornog tijela. HANFA više nije regulatorno tijelo, to je ustanova. Ona više nije neovisna. Ovo nije pisao zakonodavac, ovo su pisali oni koji su zainteresirani, najviše zainteresirani izravno za osiguravajuća društva kroz bilo koji način. To je njihov rukopis, kao što je rukopis i u instituciji koja ih nadzire, ali tako onda ne možemo naprijed. Zato se i propisuju uvjeti da ne može biti član uprave onaj tko je stručan i obrazovan i član Nadzornog odbora da Bi bili poslušnici oni koji su ovaj zakon pripremali jer netko s autoritetom i znanjem nikada ne bi pristao na neke varijante ili Hvala kolega Mariću. Vrijeme je isteklo. Sljedeća replika Ante Kulušić, izvolite.

ono po naški što ja kažem, da pročešljamo od početka do kraja sve kako treba pa da zakoni budu doneseni kako Bog zapovijeda. Ja ću s obzirom da sam preko 30 godina radio u osiguranju, samo ću o jednom lošem segmentu koji bi država morala vodit kontrolu ali nažalost ne kontrolira, to su bonusi. Bonusi su određeni uvjetima osiguranja i prošle godine, samo prošle godine na temelju auto odgovornosti prihodovano je manje 500 milijuna kuna. Porez je 15%, znači država je izgubila 75 milijuna kuna prošle godine zbog nelegalnih bonusa i smanjenja premija auto odgovornosti. kažu dođi osigurat kod nas, imaš besplatnu frizuru u tom i tom frizerskom salonu. Dođi osigurat kod nas imaš 200 kuna bon na toj i toj benzinskoj stanici. Nažalost, država i ja kao direktor u Croatia osiguranju to sam upozoravao godinama i volio bih kad bi netko danas mogao izračunat koliko je država odnosno državni proračun izgubila proteklih 20 godina i 24, 25 godina koliko je izgubila. Ali kažem za prošlu godinu 2014. godinu samo 75 milijuna kuna je izgubila zbog manjeg prihoda auto odgovornosti. O tome nitko ne vodi računa. Postoje kontrole, postoje kazne, postoje kazne ogromne, od oduzimanja licence i svega ostaloga, međutim nažalost nikome se ne oduzima licenca. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Marić, izvolite. Hvala lijepa. Kolega Kulušić, kad govorite o proceduri donošenja zakona, svaki zakon treba isključivo odgovarati interesima nacije, a ne pojedinaca. A procedurom ovakvom ne može nikako odgovarati interesima nacije, jer ne postoji dovoljno vremena i isključuju se potrebno stručni ljudi da bi sudjelovali u kreiranju ovakvog zakona i da bi ispravili ono gdje ih se eliminira iz vođenja i nadziranja osiguravajućih društava. Evo jedan primjer. Kome odgovara teza, odnosno stavak 3. članka 50. Uprava mora voditi poslove društva za osiguranje s područja RH. Znači, ne iz sjedišta tvrtke, nego s područja RH. Što to govori? A gdje će uprava sjediti? Može se voditi poslove iz Splita, a gdje je 90% poslova u Zagrebu daljinskim upravljačem. Ovo nije stajalo nikada prije, ovo je nešto što je netko namjerno donio. Ako je namjerno zašto? Zato što se mora valjda s otoka nekoga Croatia osiguranja ili nekog drugog osiguravajućeg društva upravljati, a istodobno ne predviđa se opasnost nekih novih situacija. U svakim ovako osjetljivim društvima trebalo bi zakonski zabraniti da se računalni centri i kompjuterski centri iznose izvan Hrvatske što se recimo već događa u bankarskom sektoru. Čuo sam da je Središnja banka dala suglasnost jednoj od najvećih banaka u Hrvatskoj da računalni centar iznese u inozemstvo. Zamislite koji je to ugrožavanje nacionalnih interesa i nacionalnog suvereniteta? Ako znamo da je to moguće, zašto onda zakonom to ne zabrani da ostanemo bez svih mogućih podataka. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Mariću, u svom navodu izrazili ste čuđenje i neodgovornost vladajućih glede uvrštenja ove točke dnevnog reda još u petak i nedostatku vremena da se prouče ovi materijali, a isto tako ste rekli da Odbor za zakonodavstvo nije uputio niti jednu primjedbu, niti jednu opasku na ovaj zakon. Istina je da je ovaj zakon upućen u hitnu proceduru kao i mnogi drugi zakoni ili većina u ovom Hrvatskom saboru. To ne bi bio problem ako bi se radilo o nekim regulatornim odredbama, ali ne znam u ovom slučaju je li se radi samo o tome. ne samo vi već i mnogi su se pitali zapravo što se donosi i mijenja ovim zakonom. Jer ako se sjetite važeći zakon o osiguranju smo mijenjali prije 7 mjeseci, tamo negdje u sedmom, krajem sedmog mjeseca 2014. godine. I zapravo što se dogodilo? Da zbog te primjene Direktive solventnosti države članice su dužne prenijeti navedenu direktivu u nacionalno zakonodavstvo do 31. ožujka ožujka 2015. godine i zapravo je to i razlog donošenja ovoga zakona po hitnom postupku, a cilj, odnosno te direktive je postaviti jedna nova, čvršća pravila i zahtjeve za adekvatnost kapitala, uvesti promjene u upravljanjima rizicima i unaprijediti pravila za vrednovanje imovine i obaveza.

Kolega Babić, direktive EU najčešće su izlika za implementirati nešto što je interes nekog drugog, a ne interes opći i nacionalni. I naravno da treba se implementirati direktiva EU, ali onda je treba citirati i doslovce kazati to je taj dio koji implementiramo. Što je ovdje direktiva EU ili ne najbolje se može razaznati usporedimo Zakon o osiguravajućim društvima naš ovaj sa austrijskim. Pa vidjet ćete toliko razlike, čak ni ova formula nije ista, ni jedna nije istina. Nemoguće! Uvjeti za člana uprave i Nadzorni odbor nisu isti, to nije direktiva EU. Zašto se mijenjaju, zašto se određuju uvjeti? Pa to je nečija druga tuđa ideja ne ideja EU. EU ne može past na pamet da se diskriminira znanje. Pa kome to može past na pamet nego samo našim. Ovdje je očito sukob ministra financija i ministra znanosti, jer dok se na fakultetima, dopusnicama odobravaju kolegiji i post diplomski studiji upravljanja rizicima i osiguranja, novi se kolegiji uvode, ministar financija zakonom kaže ne to ne vrijedi, takav neće smjet u društvu primijenit se ni koristiti svoje znanje. Pa to je apsurd! Ili je jedno ili drugo, nešto je nepotrebno. Koja je to koordinacija politika ove Vlade? Mislim da je potrebnije da se preferira znanje, nego da ga se zabranjuje. I mislim da ovdje je u pravu ministar znanosti kad odobrava takve kolegije i takve programe, a da griješi ministar financija kad dopušta eliminaciju onih koji se školuju za ono što ovaj zakon propisuje. A onda i ovaj zakon zapisuje ne, vi se nećete zaposliti u osiguravajućim društvima, vi ćete na Zavod za zapošljavanje ili u inozemstvo. Hvala lijepa. Uvaženi kolega Mariću, vi ste u svom nastupu dobro rekli. Ovo nije Zakon o osiguranju. On se već krivo zove s obzirom na sadržaj zakona. On najmanje govori o osiguranju i poslovima osiguravatelja. Ono što niste čini mi se dobro rekli, da sliči na Anu Karenjinu. Ja bih prije rekao na Rat i mir i to doslovno, ali i u prenesenom značenju. Zašto to tvrdim? Zato što ste spominjali da je Odbor za zakonodavstvo imao prijedloge da ovaj zakon ide u dva čitanja. U petak kada je uvrštavan i ovaj zakon kao i 90% ostalih po hitnom postupku, ali s drugim obrazloženjem tražili smo izuzeće ili iznimku od pravila da dobijemo na vremenu da barem pročitamo taj zakon. Zakon ima 464. članka, ponavljat ću to dok se vi ne umorite. I nije moguće ni pretpostaviti da će zastupnici od uvrštavanja u dnevni red pa do današnje rasprave moći odgovorno se referirati se referirati na sve ovo što zakon donosi. Ali kad ste već govorili o tome da je to pozicija Sabora u koju nas dovodi Vlada i da je to potpuno točno propustili ste možda reći nešto drugo što je zanimljivo, ovaj zakon čak i u svojem obrazloženju donosi se samo radi nekih, kao što to inače radimo, pa u ovom slučaju kaže da je problem ranjivost osiguravajućih društava zbog duplog udara kojeg bi mogli doživjeti padom vrijednosti imovine i nižim bezrizičnim kamatnim stopama pa o tome treba voditi brigu. A sve je posljedica stres testa kojem su bila podvrgnuta ta društva. Predlažem da stres test probamo primijeniti u Ministarstvu financija. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Marić. nisam sad siguran ali prihvaćam opasku da više sliči na Rat i mir nego na Anu Karenjinu, meni je Ana Karenjina prva više po opsegu sjela jer se još sjećam iz davnina kad sam je davno čitao koliko mi je zadavala glavobolje zbog opsežnosti. Ovdje, osim Ministarstva financija i odgovornosti njihove, začuđuje najviše neodgovornost Vladinog Ureda za zakonodavstvo. Pa zar taj ured ima toliko straha od onih iznad sebe da ne slušaju ni zdrav razum niti zakone? Da ne poštuju osnovna pravila donošenja zakona? Oni propuštaju što im se god podmetne, to je valjda kao na željezničkom kolodvoru samo karte prodaju tako i oni proslijede zakon onaj koji dođe u ured proslijede ga u Hrvatski sabor. sabor. Napomenuo bih članak 198. koji definira obveze revizorskog društva što je isto propušteno objektivizirati stvarnom stanju. Mi stalno namećemo poslodavcima nove terete. Propisujemo im revizije, propisujemo im savjetnike porezne u određenim kategorijama što je ogroman trošak poslodavcima a nitko ne propisuje koje su obveze tih istih. Koja je odgovornost revizorskog društva? Neka mi netko jednu odgovornost navede, u zakonu nema nijedne odgovornosti revizorskog društva a ono se nameće i košta, i to puno košta a nema odgovornost nikakvu. Koja je odgovornost poreznog savjetnika? Nikakva! No evidentno je kad gledate tablice automobila u Hrvatskoj pomislite da je jedini grad u Hrvatskoj onaj što počinje sa DA. Pa jasno kad se vidi to i ta procjena rizika s kojim se igraju osiguravajuća društva, a to se ne rješava ovim zakonom, onda vidite ustvari da se izbjegava određene gradove i nanosi šteta posebno u većim jedinicama lokalne uprave. Pa sigurno da treba i taj dio …/Govornik se ne razumije./… također regulirati ali isto tako i rizik gradova. Vi ste kolega dirnuli u nešto što se neki boje dirnuti, a posebice u Ministarstvu financija. Vidimo da je ovaj zakon od petka do petka i vjerojatno će biti izglasan jer ga je netko naručio. No onaj tko naruči i tko piše zakon sigurno da neće preporučiti da u tom zakonu piše da osiguravajuća društva moraju uvesti fiskalne blagajne.

Hvala lijepa. Kolega Bubalo pa zato sam i u raspravi u ime kluba spomenuo da je nedopustivo da osiguravajuća društva ne podliježu Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i da nemaju fiskalne blagajne. Ako nešto iz zakona se izuzima, a Zakon o fiskalnoj odgovornosti kaže, o prometu gotovinom pardon, kaže da svi koji posluju s gotovinom moraju imati fiskalne blagajne, a onda kaže osim. Ako je nešto osim onda mora se obrazložiti i imati razloga zašto se netko isključuje iz općeg načela. Zašto netko ima privilegiran status? Zašto za nekoga ne vrijedi ono što za sve druge vrijedi? To mora biti opravdano. Zašto su osiguravajuća društva iz toga izuzeta? Nikada nije bilo obrazloženo, to je samo rečeno to je tako. A zamislite, morate 5 kuna kavu platiti i fiskalni račun dobiti, ali 6000 ili 20 000 ili 50 000 kuna uplatiti osiguranje za jahtu, za kamion, za brod možete gotovinom platiti. To ne razumijem. I to može samo ciljano zlonamjerno biti, nikako drukčije. Pogotovo kad se to pokaže u praksi pogrešnim, a onda Ministarstvo financija to ne želi ispraviti, a to je prilika bila i u ovom zakonu ispraviti. Ne znam zašto. A ovo sa registracijama pa cijela Hrvatska će još malo pa će preplaviti i imati samo dva slova na registarskim pločicama. I istodobno treba upozoriti na to da je sve više automobila u prometu i bez osiguranja i neregistriranih a zamislite koji je to problem kad takvi prouzroče sudar. A što je sa neisplatama šteta? Je li netko napravio analizu koliko je sudskih postupaka zbog neisplate šteta? I zašto sudski postupci uopće traju? Čemu to? Očito da netko osiguranika dovodi u nezgodan položaj. I onda neki od osiguravajućih društva isplaćuju, neki ne. To se vidi iz analitike. **Batinić, Milorad Za riječ se javio zamjenik ministra financija, Igor Rađenović. Izvolite zamjeniče. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa nisam očekivao da će biti ovako žestoka rasprava, mislio sam se završno obratiti ali evo da iskoristim ovu poslovničku mogućnost da ipak razbijem neke teme i dileme koje su se pojavile i u ovoj raspravi, drugoj raspravi u ime kluba, a koji iz razloga određeni niz replika i unutar samog kluba. Usprkos stavovima javnosti ja znam da posao zastupnika u Hrvatskom saboru nije lagan, donedavno sam sjedio tu u ovim klupama i ja vas sa te strane razumijem, i u ovim replikama smo čuli jedan čitav niz dobrih prijedloga o popravljanju i ovoga i ovih nekih drugih zakona. Pa ja vas sve skupa podsjećam da mi u Vladi Republike Hrvatske želimo i očekujemo dakle da dođe niz pametnih prijedloga zakona, izmjena i dopuna zakona, mi ćemo im se veseliti. ovaj sastava Sabora tu da tako kažem najtanji i da zaista nema puno prijedloga osim kolega Laburista, gledam oni su imali jedan značajan niz prijedloga, ali drugih prijedloga izmjena i dopuna zakona nema previše. Mi smo, kad sam već uspoređivao zemlje ponajviše mislim da je naš postotak donošenja zakona koji predlaže Vlada najveći u Europi i sa te strane pozivam i sve vas da budete malo aktivniji u tom poslu. Zašto to sve govorim? Gospodine Mariću vi ste rekli da zamjenik ministra nije čitao ovaj zakon pa su još neke druge kolege nadovezale, bojim se da vi niste čitali ono što se nalazi na stranicama Sabora i što jest tu i ja ne bi htio docirati svima vama, predsjedništvo Sabora je odlučilo kada i kako dolaze ove točke dnevnog reda, ali na stranicama Sabora i danas imate i već dugo imate i materijal koji se zove savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o čemu sam ja govorio u startu, imate 78 primjedaba koje je zainteresirana javnost, Hrvatski ured za osiguranje, Gospodarska komora, GRAWE osiguranje i neki drugi dali i oni se nalaze uz vaše materijale, da li su oni kopirani ili nisu opet ja u tvrdoj varijanti ne znam, ali se nalaze oko ovoga. Prema tome, rasprava je provedena, danas je 4. ožujka, između 20. siječnja i 3. veljače, to lijepo tamo stoji. Prema tome, svaki, ja to tako doživljavam nemojte to shvatiti kao dociranje, ali svaki zainteresirani zastupnik u okviru svojih mogućnosti i obaveza je mogao te zakone vidjeti, i sudjelovati tamo i doprinijeti. Ja vas ovim putem na to sve zajedno poziva i da zaista doprinesemo zajedno boljitku ovoga zakona. Zašto ide ide po hitnom postupku? Razgovarali smo i na odborima, ide zato, i to je rekao dobro kolega Mlakar, gro ovoga zakona, rekao sam i ja uvodno je ugradnja stavova iz ove dvije direktive. Znači tu nema talasanja, to je uzmi ili ostavi, oko nadzora dakle osiguravajućih društava i to su izmjene i dopune ovoga zakona. I sa te strane ih moramo transponirati i ugraditi u naše zakone i tu nema razlike između, osim jezičnih, između zakona Litve, Bugarske, Rumunjske, Francuske, Njemačke itd. Znači ove odredbe koje daju ulogu sa ciljem i HANFA-i i svim drugim čimbenicima sa ciljem očuvanja financijskih sustava ugrađuju se i sve druge zakone. što se tiče stavova koje ste iznijeli u ime kluba HDZ-a ne znam predlažem da ih svi zajedno pročitamo, nadam se da neće biti previše provokativan, ali nisam siguran da stavove koje ste iznijeli da u potpunosti odražavaju stavove nekih drugih vaših kolega inače stavove HDZ-a, mislim da ste tu, meni je iznimno simpatičan i duhovit vaš pristup, pristup, i mislim da kao saborski zastupnik doprinosite ovome radu Sabora i nisam se naljutio na ovo što kažete da niste čitali, čitao sam ga itekako još i na godišnjem sam ga čitao, onih 7 dana koje sam uspio izboriti iza Nove godine, i sva ova dva, tri mjeseca. Žao mi je što i vi i neki drugi kolege niste uspjeli pročitati, ali kažem ovisi o dinamici Sabora, zašto je on uvršten u petak a već danas je na dnevnom redu nije pitanje za izvršnu vlast, to je pitanje ipak koje morate riješiti sa sobom. Ali kažem ponovo zakon je dostupan svima nama već praktički dva mjeseca u 99% svoje gotovosti i on postoji sukladno našim zakonskim procedurama u mogućnosti svima vama i zainteresiranoj javnosti kao što sam dokument lijepo kaže, a na web stranici sabora jeste i možete sada pogledati 78 primjedaba. Prema tome, svima zajedno bi nam trebalo malo više odgovornosti. Lijepo je ovako reći da neko nije čitao, da se zakone donose preko noći, da se samo izglasava ali kažem nije korektno, kažem sjedio sam do jučer sa vama, nije lak posao saborskih zastupnika, puno je zakona ali zato se i specijaliziramo svako za svoje okolnosti i može pratiti ono što prati zajedno. Evo nadam se da nisam previše docirao, bio provokativan, ali morao sam naprosto demantirati neke stvari koje su izrečene u ovoj vašoj raspravi, a onda se ponavljao kroz jedan niz replika. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama zamjeniče ministra. Imamo prijavljene replike. Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine zamjeniče ministra, meni ne smeta ovakav vaš razgovor, dapače simpatičan mi je, ali niste demantirali ništa jer ja nisam rekao da vi niste pročitali, ja sam vas pitao jeste li ga pročitali jer je nemoguće da ste ga stigli pročitati. I priznao sam da ga ja nisam cijelog mogao pročitati do kraja. Evo točno znam do kuda sam najvažnije proučio. Ali niste odgovorili na ono najvažnije, zašto je plaćanje gotovinom moguće bez fiskalne blagajne u osiguravajućim društvima? To niste odgovorili a to je suština ovih primjedbi. Drugo, zašto za člana uprave propisujete uvjete na četiri četiri kartice teksta bez ijednog uvjeta koji je mjerljivi i provjerljiv? To niste odgovorili, pa vi to smatrate politiziranjem? To vi smatrate demagogijom za člana nadzornog odbora propisujete ono da je eliminirate najstručnije osobe koje postoje u Hrvatskoj, vi to smatrate demagogijom? A na to ste niste uopće sad osvrnuli, nego ste se osvrnuli kako je bilo replika unutar kluba, naravno da unutar vašega nije, onda ispada da i vaši svi misle isto o ovom zakonu se ne slažem, ja ne mislim da svi misle isto ali moraju šutjeti jer samo čekaju da dignu ruku za ovo jer ne smiju ništa ni pitati. To je pogubno jer je tako nametnuto i tempo i procedura donošenja zakona da predlagatelj i onaj ko je u poziciji u Saboru ne smiju biti u, nego moraju usuglašeno djelovati, da ne smije nitko ni jednu primjedbu staviti makar bila normalna i prirodna i logična. Zato primjedbe i traženja od oporbe da sudjeluje u izradi prijedloga zakona može aktivno sudjelovati da ste ga uputili u drugo čitanje i da nije išlo u hitnom postupku. Ovakva reakcija i ovo je nemoguće ispraviti amandmanima jer vi to znate da se amandmanom može samo utjecati na postojeći tekst, i vi želite namjerno izbjeći drugo čitanje i idete u hitni postupak a onda prozivati da ne sudjelujemo u Odgovor zamjenik ministra Igor Rađenović. Izvolite zamjeniče. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa rekoh gospodine Mariću, ja cijenim vaš doprinos u ovome Saboru i u javnosti, često smo se i sučeljavali u mnogim emisijama i vi ste svakako jedan od aktivnijih saborskih zastupnika. Kažem, kada govorite u ime kluba onda baš zbog te svoje slobode, onda je nju malo teže definirati. A kažem, neke teze, barem su meni zazvučale, kažem, ispričavam se ako griješim, nisam siguran da odražavaju stavove i ostalih vaših kolega i politike koju je uostalom HDZ imao mogućnost provoditi prije 3, 4 godine, oko nekih drugih odredaba. Ja moram ponoviti da je ovaj zakon 10-ak dana u Saboru, je li to dovoljno ili nije dovoljno, ne znam, da je 60 dana dostupan javnosti, znači nalazi se na web stranicama Ministarstva financija i da je on bio u javnoj raspravi. I kažem da je ta rasprava krenula 20. siječnja, sada već dalekog 20. siječnja. I ja znam da nije jednostavno i ja znam da nije lako, da je puno zakona, ali kažem, svatko onaj tko je želio, mogao i trebao doprinijeti ovome zakonu mogao je to učiniti u proteklih 60 dana. I dapače, ja potičem i sve vas da tu budemo nešto aktivniji i vi svi znate da su i vrata i mog ureda i ureda ministra Lalovca, otvorena za sve zastupnike a da tu promptno odgovaramo, pokušavamo.

od strane Europske unije. Zašto mi nekad sa svojom dinamikom to teško odradimo to je i naš problem, ali kažem, odgovoran je posao i koji moramo raditi. Vi gospodine zastupniče Mariću zasigurno znate da fiskalizacija nije predmet ovoga zakona, pa prema tome ako nešto možemo mijenjati u tom pogledu, svaki prijedlog je dobrodošao pa da vidimo, tamo su bili argumenti zašto to nisu banke, zašto nisu osiguravajuća društva, da ja ne idem dalje, ali trebamo vidjeti. Što se tiče ovih članova članova upravae i odredbi. Gledajte, zakon ima 464 članka, detaljno su propisane sve uredbe. To je vaša načelna primjedba. Ja mislim da mi moramo vjerovati … …/Upadica se ne čuje./… Samo sekundu, rečenicu jednu, gospođo potpredsjednice./… … Da mi moramo vjerovati institucijama koje su također hrvatske institucije, koje su relevantne, koje će odrediti što je to relevantan član uprave. HANFA kod ovih društava, Hrvatska narodna banka kod banaka i mislim da je to dobar princip. Slažem se da vi možete … …/Upadica: Hvala Gospodine zamjeniče ministra rekli ste da vas veseli kolegina duhovitost u Saboru, međutim duhovitost ovdje nije obavezna. Ovo nije mjesto gdje bi se mi trebali lijepo zabavljati nego gdje bi trebali napraviti neki posao. Argumentiranost je ključnije. A ono što mene veseli u ovim diskusijama do sada je bila argumentiranost. Rekli ste isto tako da Vlada očekuje prijedloge opozicije da bi mogla napraviti, ajde recimo nekakve konstruktivne, konstruktivne zakonske odredbe. Vlada ih očekuje, dobiva ih, dobiva ih od nekih od nekih klubova, sami ste rekli, laburista i često i sve ih uredno jednog po jednog bez izuzetka odbaci. Pa dokle treba ići ljudska glupost pa da opet predlaže, pa da još jednom predlaže, pa da ponovo predlaže, ionako ćete odbaciti sve. Što se tiče samog zakona, u zakonu se vidi rukopis. Vidi se tko ga je pisao, odnosno za čiji interes je pisan. Jedan od argumenata je naravno i fiskalizacija, drugi argument je unutrašnje uređenje upravljanja, ima još tih argumenata. Zakon su pisali oni kojima takav zakon treba. Zakon nije dobar. I bilo bi jako pošteno da ga povučete iz hitne procedure i date u normalnu proceduru. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa da, ne znam oko ove duhovitosti, mislim da sam upotrijebio i neke druge glagole, argumentiranost, utemeljenost rasprava gospodina Marića pa onda i duhovitost ili prijemčivost javnosti i onda je to u svakom slučaju dobro i vrijednost više u prezentaciji određenih svojih prijedloga. mnoge teze koje iznosi gospodin Marić, da ga evo još jednom pohvalim, vrlo utemeljene i vrlo dobre, pitanje je koliko, kažem su one izraz osobnog stava a koliko stava kluba zastupnika kojeg zastupa ali pustimo sada Što se tiče prijedloga zakona kojeg Vlada prihvaća ili ne prihvaća, mislim, zapravo siguran sam, da je statistički ovaj saziv Sabora najmanji u tom pogledu koliko je prijedloga zakona samih zastupnika ili samih klubova zastupnika u odnosu na one koje donosi Vlada u odnosu kažem na prethodne sazive Parlamenta našega i u odnosu na, evo sada nisam baš 100% siguran i za sve parlamente Europske unije ali zasigurno smo pri vrhu u top 3 ili 4 u tom pogledu u broju zakona koje donosi Vlada. Je li to dobro ili loše, da li je krivica na strani Vlade koja sve prijedlog će odbiti u startu ili ne ovisi o kutu promatrača. Ja mislim da svi skupa moramo ispuniti u krajnjoj liniji svoju ustavnu liniju i iskoristiti to pravo da se određeni zakoni predlažu. Evo kolegica Holy koja, nema je, pa je mogu isto pohvaliti, koja je sama praktički u ovome Saboru ima priličnu produkciju i zastupničkih pitanja itd., pohvalio sam i klub Laburista, ne bih išao dalje ali evo potičem vas sve skupa da u krajnjoj liniji ako ta zločesta Vlada to i ne prihvati ipak se stvari otvaraju javnosti i radi se određeni pritisak i sa te strane moramo vidjeti. Tako da ja sa zanimanjem, evo vi u svojoj replici također, rekli ste da ovaj zakon ne valja, da ga ne treba prihvatiti, evo ja sa zanimanjem, iako nisam siguran da ste više član želim saslušati i sljedeću raspravu u ime kluba da popravimo zaista ovaj zakon a ne da govorimo o nečem što u samom zakonu ne piše ili on sa te strane ne propisuje. Hvala lijepo gospođo Hvala lijepo. Ja sam isto mislio, kao i kolega Marić, da ćete odgovoriti vezano za fiskalnu blagajnu posebno kada znamo da se 8,5 milijardi izvrti u osiguravajućim godišnje a dobar dio upravo posla se radi bez fiskalne blagajne. Logično je bilo da ćete odgovoriti ili se barem potruditi da nešto napravite u tom segmentu. No upravo ste malo prije docirali nama saborskim zastupnicima da li idemo sa određenim prijedlozima ili ne. Pa ja ću vam reći da je HDSSB u 9. mjesecu išao sa zaustavljanjem ovrha, pljenidba i deložacija hrvatskih građana iz jedine nekretnine koju imaju u vlasništvu u kojoj stanuju. I možete si misliti taj prijedlog je bio prošli tjedan točka 56. a pogledajte dnevni red, ovaj tjedan je točka 57., vjerojatno će idući tjedan biti točka 58. Pa bojim se da takvi zakonski prijedlozi koji su dobri upravo u interesu naših sugrađana da nikad neće doći na red. Evo nadam se i predsjednica Republike Hrvatske je prošli tjedan reagirala upravo na taj naš prijedlog zakona pa nadam se da će i ona gurati isto kao i mi u Hrvatskom saboru konačno da pružimo mogućnost ljudima da dođu do malo slobode. No vidljivo je kad su u pitanju neki zakoni koji pomažu nekim vlasnicima osiguravajućih društava da se to u tjedan dana riješi. To su pitanja koja mi trebamo progovorit u Hrvatskom saboru i razriješit ovdje. **Rađenović, Igor (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Evo što se tiče fiskalizacije da odgovorim. Ona nije predmet ovoga zakona, ali sam Zakon o fiskalizaciji fiskalizaciji jest otvoren i ako mene osobno pitate ja sam za to, sjećamo se kakvi su otpori, sjedio sam još ovdje, mislim da sam ga i branio u ime kluba, govorio o pozitivnim benefitima toga zakona. Sjećamo se kakvi su otpori bili samome zakonu, a sjećamo se kakvi su, zapravo znamo danas kakvi su efekti toga zakona i danas smo se već svi skupa privikli na te odnose i čak i jedan od naših izvoznih proizvoda sa te strane. Dapače, on je otvoren, mi u Ministarstvu financija dnevno o njemu razmišljamo i ja osobno mislim da moramo i činimo to uostalom, ali nisam spreman podijeliti sa javnošću, da trebamo krenuti korak dalje u podizanju efikasnosti same fiskalizacije jer je pokazala određene pokazala određene benefite i na tome radimo stalno. Što se tiče ovog drugog vašeg prijedloga oko zakona, ja sam ovdje predstavnik Vlade Republike Hrvatske, kažem na granici sam, kolege smo bivše pa možda malo i provokativno, ne bih želio docirati, ali dnevni red Sabora nije u domeni Vlade Republike Hrvatske. Jest možda ako Vlada nešto sporije da svoje mišljenje na zakon, a što je zakon složeniji, bolji i kvalitetniji onda Vlada i treba u skladu sa svojom odgovornom ulogom i treba nešto više vremena da ga prouči. Pa ako je krivica na strani Vlade Republike Hrvatske dapače, učinit ćemo sve da što prije odgovorimo sa te strane i damo svoje mišljenje na prednosti i mane određenih prijedloga zakona, ali oko samog dnevnog reda Sabora morat ćete vi sami sa sobom vidjeti, pogledati u ogledalo i na Predsjedništvu dogovoriti. Kad koja točka dolazi na dnevni red nije u domeni izvršne vlasti. Hvala lijepa. Branko (Nezavisni)** Uvaženi zamjeniče ministra, pa evo ja ću krenut od ovog što ste sada rekli i prije ste o tome govorili u vašoj diskusiji kako dnevni red nije stvar Vlade nego je stvar Sabora. Međutim, znamo dobro s koje strane Markova trga dolaze prijedlozi, s koje strane Markova trga se diktira dnevni red, to dobro znamo. Druga stvar što se meni sviđa, vi ste dali kompliment HDZ-u, a niste sigurno to htjeli reći. Rekli ste za gospodina Marića da ne znate je li on govorio u svoje ime ili koliko je govorio u svoje ime, a koliko u ime kluba. To znači da je HDZ toliko demokratska stranka da dopušta da njihovi članovi imaju i svoja

… Jedino što je u tome, što sam rekao da bi i Miki Maus dao taj prijedlog većina bi to prihvatila. Upravo neaktivnost članova koji su na vlasti u Saboru govori o tome da se često ne slažu, ne žele raspravljati o tome. A sada o tome educirali ste nas, docirali ste nam o tome kako trebamo raditi u Hrvatskom saboru. Ja sam napisao i zakon jedan i napisao sam nekoliko dopuna zakona, međutim sve ste ih odbijali. Ne da ste ih odbijali, čak kad je bilo raspravljano o vladinom zakonu koji je nekoliko puta lošiji lošiji niste stavili na dnevni red da se raspravlja ravnopravno o jednom i drugom zakonu nego ste dali nakon mjesec dana. To je Zakon o HRT-u. Druga stvar koja je, gospodin Milanović kad je bio u opoziciji tad je rekao nije na opoziciji da vodi državu i da predlaže zakone nego je to na vlasti.

SDP-ovog predsjednika Milanovića iz oporbenih klupa, ali SDP je u prošlom sazivu Sabora imao 50-ak, nešto manje prijedloga zakona koji su bili predmet također, doduše pri kraju dnevnog reda ali su došli na dnevni red u 9-10 navečer i mislim da je dobar dio zakona bio utemeljen. Jedan značajan dio smo i ugradili i u ovom razdoblju vlasti ove zadnje tri godine. Kada sam prigovorio ili pohvalio i sada ste vi to prijemčivo ili duhovito rekli ovaj Klub zastupnika HDZ-a dapače, ja osobno potičem demokraciju u svim klubovima. Meni se učinilo da gospodin Marić govori više osobne stavove nego usuglašene stavove. Ja sam čuo i druge zastupnike iz HDZ-a koji nemaju tako, tražim blaži … radikalno ali jedan osebujan jači stav. Gospodin Marić je govorio u ime Kluba zastupnika HDZ-a pa sa te strane je dužan iznositi i stave klubova. Ali ne bih htio i još jednom se ispričavam ako je shvaćeno kao bilo kakvo dociranje i ne bih želio da to bude rasprava, možda sam čak malo i prekoračio neke svoje moralne kriterije. A što se tiče ovog drugog ili prvog vašeg prigovora, da bi ovaj zakon prihvatila vladajuća većina da je Miki Maus bio predlagatelj, malo ispod pojasa ali ja evo vas isto tako pokušavam podsjetiti da Miki Maus nije ovlašteni predlagatelj. Ovlašteni predlagatelji su saborski zastupnici, klubovi zastupnika, odbori i Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa gospodine zamjeniče ministra, mislim da puno stvari o kojima se ovdje govori je vezano i na ovaj drugi zakon o kojem ćemo danas danas raspravljati. Međutim ono što bih želio reći, ovaj zakon koji se usklađuje sa direktivama Europske unije bi bio ok da nismo na određen način eutanazirali HANFA-u. Da je HANFA snažnija nego što je bila prije tri godine onda ove odredbe ne bi uopće bi bile sporne. Međutim, mi smo HANFA-u nažalost pretvorili u jednu čisto administrativno, a ne kontrolno tijelo nebankarskog financijskog sektora i mislim da je to najveća falinga u provedbi ovoga zakona jer kad znamo da HANFA daje suglasnost za imenovanje predsjednika i članova uprave i točno se zna pod kojim uvjetima i da ta HANFA nije na određen način pa skoro eutanizirana, onda ne bi bilo sporno puno tih stvari. A što se tiče fiskalne blagajne, zato sam spomenuo ovaj Zakon o kojem ćemo raspravljati poslije ovog zakona Zakon o računovodstvu, imate u tom zakonu, imate i pravila oko blagajničkog poslovanja. I mislim da su to neke stvari jasne. isto tako jasne uplate osiguranja, jer ako je to dokument temeljem čega je nastala jedna usluga, onda se taj dokument mora u kronološkom redu na temelju vjerodostojne dokumentacije proknjižiti u poslovne knjige. I ako je to tako, onda nepostojanje fiskalne blagajne se može opravdati s time. Ali ako to nije tako, a očigledno nije, onda ne vidim razloga zašto bi netko mogao raditi bez fiskalne blagajne, a istovremeno nekog malog trgovca ili zanatliju koji možda nema dnevnog prometa niti sto kuna tjeramo da ima fiskalnu blagajnu. Odgovor na repliku Boro Grubišić. svoje argumentirane, kvalitetno argumentirane i odgovorne stavove upravo ovom tvrdnjom da je HANFA eutanizirana, a ovim zakonom joj dajemo nešto veće ovlasti i u smislu kontrole samog osiguravajućeg društva i praktički jačamo njenu ulogu, a on je kritičan u svom govoru. On pak kritično govori o tome a zašto to ne propišemo još konkretnije i da smanjimo taj manevarski prostor ili grubo rečeno moć koja kažem se zove u tom pogledu HANFA. Što se tiče Zakona o računovodstvu koji slijedi ovaj prijedlog vjerojatno poslije ručka sa zadovoljstvom ću saslušati i vaše stavove. Ono što veseli je da je taj zakon u prvom čitanju, tako da sa te strane možemo vidjeti i sve moguće popravke oko samog Zakona o računovodstvu planirane da stupi na snagu 1.7. Ali ukoliko možemo krenuti ka putu jače, bolje, efikasnije, kvalitetnije fiskalizacije u cilju da sav promet koji se odvija u gotovini bude evidentiran, bude naplaćen, a onda i sa izgradnjom ravnopravne tržišne utakmice u krajnju liniju i pretpostavke za eventualno i smanjenje određenih vrsta poreza kada ga plaćaju svi onda ga možemo smanjiti. Dapače i tu se veselim unaprijed svim argumentima koji će biti izrečeni u navedenom zakonu, kažem koji je u dva čitanja, pa onda zaista stignemo da stvari popravimo. Imat ćemo i mi jedan amandman oko transparentnosti podataka za taj zakon. Ali da ne bih govorio o tom zakonu koji slijedi ovdje završavam svoju repliku. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kolegice i kolege informacije jer neki od zastupnika pitaju o ovotjednom radu. Danas ćemo odraditi točke dnevnog reda zaključno sa četvrtom, sutra zaključno sa 9 točkom i u petak desetu točku dnevnog reda. A sada u ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista stranke rada kolega Zlatko Tušak. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću se ponovo vratiti na ovaj dio procedure, ali i ovaj set replika koji je bio vezano za proceduru jer mislim da je to vrlo važno. Zamjenik ministra je rekao da svi klubovi trebaju predlagati saborski zastupnici zakonska rješenja, uključivati se u javne rasprave što mislim da je dobro i Hrvatski laburisti su to pokazali što je i sam zamjenik rekao sa 20 svojih prijedloga. I danas smo uputili jedan prijedlog zakona to je 21 prijedlog, ali jasno kad raspravljamo i o pojedinim zakonskim rješenjima onda moramo imati vremena i mogućnost da proučimo pojedine zakone, da se kvalitetno pripremimo i na kraju da to argumentirano i raspravljamo. Bojim se da ovaj prijedlog koji smo dobili u petak na 310 stranica sa 464 članaka niti je bila mogućnost o njemu kvalitetno raspraviti, niti se kvalitetno pripremiti, niti danas voditi kvalitetnu raspravu osim ukazivanje na ovaj dio problema na samu proceduru. neovisno tome ako direktiva i nalaže da bi se zakon trebao po hitnom postupku donesti on nije trebao danas odmah prva točka da bude uvršten u dnevni red. On je mogao i idući idući tjedan da bude na raspravi pa dati određenu mogućnost da se malo kvalitetnije pripremimo što mislim da bi bilo korist svima, a ne u biti da ne raspravljamo danas o kvaliteti i određenim rješenjima unutar zakona, nego praktično da se žalimo na samu proceduru što jasno kao saborski zastupnici itekako imamo pravo da se požalimo ako nismo u mogućnosti da se kvalitetno pripremimo i diskutiramo u raspravi. Kad je sam zakon, zamjenik ministra je rekao da je zainteresirana javnost mogla se očitovati na nacrt prijedloga zakona i on nas se vodila od 20. siječnja do 3. veljače. I koliko sam ja primijetio samo se Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski ured za osiguranje i Grawe osiguranje uključili u taj dio javne rasprave na sam zakon. Ostali nisu ili vjerojatno možda nisu ni znali da se o zakonu vodi javna rasprava. Ali i ono što je zamjenik ministra rekao da nije u njegovoj nadležnosti kada će koja točka dnevnog reda biti uvrštena u saborsku proceduru jasno da je to u nadležnosti Predsjedništva. Ali ja moram ukazati i na jedan drugi problem, a to je pitanje ministarstva. Jer svu svoju odgovornost prebaciti, ne mi nismo krivi, mi smo svoj dio posla napravili, a o direktivi koja nalaže vezano o kojoj danas raspravljamo i donosimo ovaj zakon po hitnom postupku donesena je prošle godine mislim 16. travnja prošle godine. Sad si postavljam pitanje da li je trebalo toliko vremena ministarstvu da sukladno toj direktivi pripremi nacrt prijedloga, provede javnu ovu raspravu, dade vremena unutar toga da saborski zastupnici na vrijeme dobiju. E to je sad drugo pitanje kada govorimo u onom dijelu kada je zamjenik ministra rekao je saborski zastupnici se mogu uključiti u javnu raspravu ali ja postavljam i pitanje da li ministarstvo sa svojim stručnim ljudima i sa svojom ekipom nije moglo davno ranije pripremiti ovaj nacrt zakona i uputiti ga u saborsku proceduru? Jer za to je bilo 10 mjeseci vremena. Zato se postavlja pitanje zašto danas takva žurba, da li mi sukladno našem Poslovniku uz hitni postupak trebali bi uvesti i super hitni postupak pa da nešto imamo ovako na brzinu. Ne znam, ali bojim se da o važnim zakonima donosimo ga na ovakav način da praktično mašinerija glasa, a sve ovo što se priča ili na neki način pokuša se stvoriti određene argumente da ukažu na određene probleme za to nemamo mogućnosti. Sam zakon on se tiče osiguranja u RH i što je kazano radi se o 25 društava koji djeluju u osiguranju, 1 je društvo reosiguranje, 40 društava je u posredovanju i više negdje oko 390 390 društva i obrta za zastupanje u osiguranju. Vrlo su bitni i oni pokazatelji koji govore vezano za premije osiguranja i imamo pokazatelje da je 2013. godina na osnovu 2012. godine bio blagi porast premija osiguranja dok 2014. godina na osnovu 2013. godine bilježi određeni pad sa blizu 6%. I radi se negdje oko 8,5 milijardi što se tiče 25 društva za osiguranje. Kada je pitanje neživotno osiguranje tu je određeni pad na osnovu gledajući 2014. godinu i 2013. godinu, a najzastupljenija vrsta osiguranja je motorna vozila gdje se radi o premiji negdje oko 2 milijarde i 400 milijuna kuna. I po ovim pokazateljima kaže da on bilježi pad 18,3%, neki govore da je on i 25% u tom dijelu. Radi se i o konkurenciji osiguravajućeg društva koja je jasno, što je u svakom slučaju dobro, za korisnike pogotovo obaveznog osiguranja automobila, da na tržištu mogu sklapati bolje i jeftinije police. E sad je pitanje što sve sadrže te police i da li vezano za i nadoknadu štete kvalitetno se napravi. Jer negdje po podacima radi se negdje oko milijardu kuna štete koja je napravljena od nezgoda u tom obaveznom osiguranju. Kada je u pitanju skupina životnog osiguranja onda iz ovih podataka je vidljivo da se radi o određenom povećanju i skupine životnog osiguranja. Radi se da je porast negdje oko 4% i u ukupnoj premiji životnog osiguranja sudjeluju sa 30,8% a porast je i ima klasično životno osiguranje sa premijom 2 milijarde i 300 milijuna kuna što jasno nam daje određene pokazatelje da ipak ljudi se odlučuju za ovakav dio osiguranja. E sad, kad je u pitanju direktiva, direktiva donosi i neke dobre stvari i ne možemo o tome govoriti da nije do kraja prihvatljivo jer uvodi se neka veća kontrola ali i određene suglasnosti koje mora davati Hrvatska agencija za nadzor financija. Ali i tu postavlja se pitanje što što ako agencija zakaže? Onda i dolazi do određenih problema jer dio podataka se mora na vrijeme dostavljati. Radi se o objavi podataka, što je u svakom slučaju pozitivno. Ali i pozitivno je određen i ovaj dio koji nije vezan za direktivu, a tiče se i ovog dijela dodatne mogućnosti kod osiguravajućih društava kod stanica za tehnički pregled gdje se daje mogućnost osiguranja od nezgoda. I osim osiguranja cestovnih vozila tu je osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od odgovornosti za uporabu motornih vozila, osiguranje troškova pravne zaštite i osiguranje i asistencija što je u svakom slučaju dobro za proširivanje taj dio vida osiguranja. I ne znam u dilemi smo u velikom dijelu, pogotovo

nećemo to raditi kao Hrvatski laburisti jer smatramo da smo odgovorni prema građanima koje zastupamo u Hrvatskom saboru i zato ćemo sukladno ovom zakonu biti suzdržani jer njega upravo zbog ove procedure ne možemo na ovakav način podržati jer se dovodimo u situaciju da bi trebali u potpunosti vjerovati predlagaču, a mislimo da to nije dobro kada su u pitanju ovako ozbiljni zakoni. Hvala lijepo.

Poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra sa suradnicom. Pred nama je Zakon o osiguranju koji odmah ću na početku naglasiti klub SDP-a pozdravlja jer njime stvaramo novi pravni okvir u području osiguranja i reosiguranja u RH. Naravno Naravno nasloniti ću se i na izrečene teze oko ispravnosti pristupu da ovaj zakon razmatramo u hitnoj proceduri. Mi u klubu SDP-a želimo naglasiti kako je unatoč vrlo složenoj, zahtjevnoj i obilnoj materiji donošenje po hitnom postupku opravdano. Naime, na ovom zakonu Vlada Republike Hrvatske kao predlagateljica, odnosno Ministarstvo financija RH intenzivno i sustavno radi gotovo cijelu godinu. U donošenje prijedloga ovoga zakona uključena je stručna i zainteresirana javnost a glavnina preciznih, zahtjevnih i jasnijih odredbi novoga zakona proizlaze iz obvezatnih direktiva EU što je vidljivo i kroz P.Z.E. oznaku. Uzmemo li u obzir da je i rok za prijenos direktiva 31. ožujak 2015. godine a primjena samoga zakona 1. siječnja 2016. sigurno je i ovdje opravdani razlog za donošenje zakona u hitnom postupku, odnosno hitnoj proceduri. Svi, mislim gotovo svi kolege koji su danas govorili naglasili su opsežnost ove materije, naglasili su da je ovdje riječ o 464 članka novoga zakona, preko 600 stranica teksta sa prijedlozima i primjedbama koje su uglavnom usvojene u većini od stručne javnosti i zapravo od zainteresirane javnosti. Ja bih još ovdje željela naglasiti i nešto što izgleda dosta prijeporno, na početku ove današnje rasprave a to je da dostupnost ovog zakona nije od petka kada smo ga uvrstili u proceduru, naime na sjednici Odbora za financije i državni proračun o ovom zakonu raspravljali smo još u četvrtak ujutro, prije toga smo ga dobili kroz klubove zastupnika, bio je dostupan, prije toga od siječnja do veljače trajala je i javna rasprava na stranicama Ministarstva financija, a ono što je zapravo možda najbitnije ovdje naglasiti baš svi članovi Odbora za financije i državni proračun koji su u četvrtak bili nazočni sjednici dali su podršku ovome zakonu. Vratimo se materiji. Prijedlog zakona izrađen je kako je ovdje rekao i zamjenik ministra radi usklađivanja sa direktivnom odnosno sa direktivama i to sa Direktivnom solventnost 2 i Direktivnom omnibus 2 koja upravo nadopunjava Direktivnu solventnost 2. Unošenjem europske legislative, legislativne osnove u zakonodavni okvir RH stvorene su pretpostavke za provedbu delegirane uredbe Europske komisije. Stoga zakonom koji je pred nam definiraju se i obveze društva za osiguranje odnosno reosiguranje u promjeni tehničkih standarda europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovnog osiguranja. Ciljevi i Direktive solventnosti 2 vrlo su jasno postavljene i određene, upravo njima stvaraju se nova, čvršća pravila i zahtjevi i to prvenstveno za adekvatnost kapitala, proces upravljanja rizicima društva za osiguranje i reosiguranje, proces nadzora temeljen na rizicima i način izvještavanja i objava. Klub SDP-a podržava unos ciljeva inicijative solventnost 2 jer njima osiguravamo veću zaštitu osiguranika odnosno korisnika osiguranja i sprječavamo poremećaje na tržištu osiguranja u RH kao što je to primjerice i u ostalom djelu EU. Ako gledamo financijski sektor onda treba zaključiti da je krajem 2013. godine stanje u njemu jasno iskazivao udio poslovnih banaka sa gotovo 74%, obvezni mirovinski fondovi sa oko 10 te osiguravajuća društva sa svega 6,5%. Ako pak uzmemo u obzir i neko stanje na tržištu osiguranja kao temeljnu analizu za donošenje novih odrednica kroz zakonsku inicijativu onda je potrebno spomenuti kako u RH trenutno posluje 25 društava za osiguranje, jedno društvo za reosiguranje. Prema skupinama osiguranja, poslovima, životnih osiguranja bavi se oko 6 društava, 9 društava obavlja poslove ne životnog osiguranja a 10 društava poslove životnih i ne životnih osiguranja. Osim osiguravajućih društava kao što je spomenuo i kolega Tušak, na hrvatskom tržištu osiguranja trenutno djeluju i društva za posredovanje u osiguranju te društva i obrti koji obavljaju djelatnost zastupanja Mislim da smo svi upoznati sa činjenicom da Croatia osiguranje d.d. je tržišni lider zaračunatoj bruto premiji kod svih kategorija osiguranja na području RH. Prema navedenim podacima HANFA-e od ukupno navedenih 26 društava, 12 ih je u domaćem vlasništvu dok ih je 14 u stranom vlasništvu. Udio 25+1 znači 26, udio ukupne premije u bruto društvenom proizvodu u 2013. godini iznosio je 2,78% što je blagi oporavak u odnosu na 2012. no no treba se spomenuti i onih vremena koja su bila prije toga što znači da ekonomska kriza globalnih razmjera odredila i da gospodarstvo RH samim time i sektor osiguranja osjeti kriznu situaciju. Smanjenje obujma i promjene u strukturi zaračunate ukupne premije u RH mijenjalo se zadnjih godina. Potpuna kulminacija krize dogodila se još 2009. godine i to se najviše osjetilo na kategoriji životnih i ne životnih osiguranja i to pod pritiskom krize koja je uzela maha u RH. Vidljivo je to bilo iz usporedbe sa 2008., uspoređujući nadalje ostale godine 2010. u odnosu na 2009., 2011. u odnosu na 2010. bilježili smo stalni pad sve do ovih trenutaka kada smo prema podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za prosinac 2014. godine ukupno ponovno kod 25 društava za osiguranje primijetili pad od 5,7% u odnosu na najbolje izraženu godinu 2013. Uz sve još treba i spomenuti da je broj zaposlenih u društvima za osiguranje preko 11,5 tisuća i da je to značajan broj zaposlenih osoba u RH. I zamjenik ministra ovdje je spomenuo ono čega smo vjerojatno svi ukupno svjesni da je na neki način pod navodnicima kultura osiguranja ili nekakva naša osobna odgovornost prema osiguranju naše imovine relativno niska u Republici Hrvatskoj. Ali to ne čudi s obzirom na skromni iznos dohotka u našoj zemlji koji ne dozvoljava znatnija izdavanja sredstava za financiranje budućih potreba. Tako i svi kada dnevno određujemo naše potrebe nekako osiguranje nažalost stavljamo u drugi plan. Stoga mi u klubu SDP-a vjerujemo da sve one mjere i podrška koju čini Vlada Republike Hrvatske za poboljšanje gospodarske situacije i za olakšanje života hrvatskih građana će uroditi i i rezultatima na broju i povećanju broja osiguranja u Republici Hrvatskoj u periodu koji je pred nama. Klub SDP-a kao što sam rekla podržava uvođenje novina u Zakonu o osiguranju a najvažnije novine u zakonu tiču se i poslova osiguranja i reosiguranja. Da bi građankama i građanima koji prate današnju raspravu bilo možda malo jasnije treba reći da su poslovi osiguranja oni koji se sklapaju i ispunjavaju ugovorima o neživotnom osiguranju ili najlakše rečeno osiguranju imovine i sklapaju, odnosno ispunjavaju ugovorima o životnom osiguranju. Jedni i drugi poslovi osiguranja sklapaju se sa fizičkim ili pravnim osobama i tiču se zapravo svih građanki i građana u Republici Hrvatskoj. Poslovi neživotnog osiguranja podrazumijevaju razna osiguranja od nezgode kojih uistinu ima velik broj od naše djece u predškolskim ustanovama pa do umirovljeničke dobi, zatim nezgode u motornim vozilima i slična slična osiguranja čak i u turizmu koja su danas silno prisutna, zdravstveno osiguranje, bilo obvezatno, bilo dopunsko, osiguranje cestovnih vozila, druga silna osiguranja koja smo često i prisiljeni uzeti u nekakvim financijskim institucijama pri uzimanju različitih kredita ili nekih drugih novčarskih transakcija u trenucima kada i tim osiguranjem zapravo jamčimo. Kao glavnu svrhu osiguranja imovine možemo navesti i naknadu štete koja nastaje na toj imovini. Za razliku od životnog osiguranja gdje je predmet osiguranja život. I upravo taj život vrlo je teško procijeniti, on nosi svoje rizike i nema stvarnu vrijednost. Ovim se referiram na nešto što je danas na početku ove rasprave izrečeno i spominjalo se u odnosu ravnopravnosti spolova. Svaki život ima svoju vrijednost i svaki život nosi svoje rizike i vrlo ga je teško staviti pod jednu crtu i podvući i reći da su rizici jednaki. Upravo te procjene rizika su nešto što je ovim novim prijedlogom zakona bolje definirano kroz razne nove metode i mjerila. Poslovi reosiguranja da bi naši građani možda bolje razumjeli odnose se na oblik vanjskog poravnanja rizika ili kako sam izraz kaže to je ponovno osiguranje ili osiguranje osiguranja. Poslovi reosiguranja su sklapanje i ispunjavanje ugovora o reosiguranju kojim se prenosi višak rizika za osiguranje društva na reosiguranje. Upravom reosiguranjem dijela obveze međusobni odnosi između osigurača i osiguranika ostaju nepromijenjeni. Klub SDP-a pozdravlja i novu odredbu kojom društva za osiguranje mogu obavljati poslove osiguranja i reosiguranja bez potrebe osnivanja zasebne poslovne osobe za poslove reosiguranja. Nadalje, pozitivnim ocjenjujemo i mogućnost kojom će matično društvo moći obavljati poslove reosiguranja za društva kćeri što će imati pozitivan financijski efekt na povećanje prihoda i priljev dodatnih novčanih sredstava. Kod reosiguranja imamo vertikalnu raspodjelu rizika te reosiguranje predstavlja najrasprostranjeniji, najbrži i najefikasniji način podjele rizika. Zakon o osiguranju o čemu su mnogi kolege već govorili zapravo nudi i novosti i u segmentu sustava upravljanja. Kroz ovih 464. članka vrlo je jasno, precizno definirano sve u potpunosti i do kraja, od uvjeta koje trebaju imati članovi uprave, članovi nadzornih odbora, osobe za zastupanje Hvala vam 50% ovoga zakona dolazi iz direktiva koje preuzimamo iz europskog zakonodavstva dok onaj ostatak je zapravo temeljni zakon koji smo mi u Republici Hrvatskoj imali već i ranije. Važnost je u ovom zakonu i definiranja adekvatnosti kapitala sa, kao što sam već spomenula puno kompleksnijim i jasnijim izračunima, zamijenjen je postojeći sustav regulacija adekvatnosti kapitala, granice solventnosti zasnovane na pravilima i mjerama koje određuju granicu solventnosti koju moraju moraju ispuniti društva za reosiguranje i to neuzimajući u obzir samo osigurateljni rizik. Izračun potrebnog solventnog kapitala puno je kompleksniji i on se dobiva na dva načina, putem standardne formule ili upotrebom potpunog ili djelomičnog unutarnjeg modela. Bitno je ovdje za svako osiguravajuće društvo ovim zakonom i vlastita procjena rizika i solventnosti i to nadalje predstavlja redovitu praksu procjene ukupnih potreba samoga društva. Otvaraju se ovim zakonom i nove mogućnosti u ulaganje, to je mislim isto dosta bitno naglasiti i naravno klub SDP-a i te nove odredbe u potpunosti podržava. Važna nadogradnja događa se u segmentu nadzora, prvenstveno povećanom ulogom regulatora, odnosno HANFA-e. Ovdje je i zamjenik ministra naglasio da je to nadzor koji je okrenut budućnosti, koji je zasnovan na rizicima. I ono što je cijelo vrijeme nekakva osnova i potka koja se provlači kroz ovaj zakon je promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja osiguravateljskog sektora što mi u klubu SDP-a u potpunosti izražavamo i ocjenjujemo kao dobro postavljen cilj donošenja ovoga zakona. Ono što je bitno našim građanima u njihovom dnevnom susretu sa osiguranjem je zapravo nadogradnja u segmentu zastupnika u osiguranju, ono kada svi mi koji smo vlasnici motornih vozila se nađemo u stanici za tehnički pregled gdje možemo po ovom zakonu dobiti puno više usluga koje se tiču sigurnosti u cestovnom prijevozu pa klub SDP-a podržava i te odredbe. Kao što zaključno mogu reći, s obzirom da ovaj zakon pozitivno utječe na osiguranike pružajući im veću zaštitu, mi ćemo u klubu SDP-a dati punu podršku njegovom donošenju. Branko (Nezavisni)** Uvažene kolegice Ivana Posavec Krivec, kad bih ja vama sad rekao da ste simpatično raspravljali sasvim sigurno bi se to tumačilo zlonamjerno, netko bi to mogao okvalificirati kao mačizam ili muški šovinizam pa neću. Na kraju ću samo još se nadovezat na to. Ali ne bih vam replicirao da niste rekli da ovaj zakon nije dostupan od petka nego od četvrtka ujutro. /Smijeh./ Jel vi to ozbiljno? Jel vi to stvarno ozbiljno? Drugo s tim, čak i na stranu to što smo mi u petak dobili u klubovima, nas u klubu ima trojica, bit će nas malo više ali dajte se zamislite, trebali bi svi… … /Upadica se ne razumije./ … Trebamo Trebamo svi zastupnici biti ravnopravni. Da bismo mogli pročitati zakone trebamo dobiti na vrijeme. Ako se u Europskom parlamentu zna godinu dana unaprijed koji će biti zakon, ne tražimo mi godinu dana. Međutim ima jedna prednost, svi opozicijski, većina opozicijskih zakona je na dnevnom redu po dvije godine pa ih može vlast, zašto, vlast je fer prema tim zakonima jer ih proučava, jer ih detaljno želi proučavati pa ih ona proučava dvije godine. A recimo Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira je 2,5 godine, to je zakon Vlade. A sad na kraju, ovo ovo što ste rekli da je od četvrtka a ne od petka to jest stvarno simpatično i meni duhovito, ali nije to muški šovinizam.

Simpatično, nesimpatično, stručno, nestručno, zainteresirano, nezainteresirano, sve su to neki epiteti, pridjevi, činjenice koje možemo svi mi ovdje saborski zastupnici izreći za našom govornicom. No kada bismo uzeli u obzir što je uistinu posao saborskoga zastupnika, da to nije isključivo posao ovdje u sabornici čekati što će biti uvršteno na dnevni red, tada uzeti materiju, raspravljati, već biti zainteresiran za ono što se cijelo vrijeme događa, onda bismo znali da je ova rasprava ovdje pripremana više od godinu dana jer toliko se radilo na ovome zakonu. Znali bismo da smo pratili kada su usvojene nove direktive Europske unije koje nama postaju obveza. Znali bismo da je, evo precizno ću reći, to je dokumentacija koju smo svi dobili, svima nam je bila dostupna, javna rasprava po ovome zakonu poštovani saborski zastupniče trajala od 20. siječnja do 3. veljače. To je puno, puno prije prošlog četvrtka, prošle srijede ili prošlog petka. Znači da ste htjeli imali ste dovoljno vremena za proučiti sve ove odredbe, za konzultirati se sa Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskim uredom za osiguranje i svim drugim osiguravateljskim kućama koje su dale niz primjedbi, preko 300 stranica primjedbi je ovdje. Znači sve je to posao odgovornog saborskog zastupnika. Dakle bilo je na raspravi 15 dana kolegice ovaj prijedlog zakonski, ali ovaj zakon nije bio nego do kako vi kažete četvrtka ujutro, ali ne bih o tome htio govoriti. I da sam dobio materijale u četvrtak ujutro ja sam Jadnike … pročitao za jednu noć, a ovo ne mogu pročitat za mjesec dana što piše. Nego rekli ste da u Hrvatskoj ne postoji osiguravateljska kultura. Osiguravateljska kultura, tako ste doslovce rekli i da se ljudi odnose nekako drugačije. Pa da, i odnose se drugačije prema osiguranju u bilo kojem obliku i postoji jedno nepovjerenje građana. Naime, ako vi znate i jeste li ikada vidjeli koliko i kakav je način isplate i koliko se dugo čeka kada netko osigura poljoprivredne usjeve i koliko dobije na kraju, koje su kontrole, kakvo je …. Znate li kako uopće ide isplata bilo kakve naknade od osiguravateljskih kuća? Pa to je martirij, to je procedura. I kako bi ljudi imali povjerenja uopće u osiguravateljske kuće ako imate, nije problem uplatit, to začas oni, šalju ti uredno pozive da platiš itd., ali kad treba isplatiti premiju za bilo što, ili štetni događaj ili bilo što drugo onda to je poput ove knjige od 400 strana. Nikada, nikad kraja. I kako onda uopće da imamo kulturu? Zapravo se radi o povjerenju i nepovjerenju građana. Ja doživljavam odnosno mislim da je percepcija građana u svezi obveznih osiguranja jednostavno nametnuta i oni to tako smatraju. I kad idete automobil dakle na tehnički pregled, onda kad ti kaže koliko je osiguranje škrgućeš zubima i to je tako. Nitko rado ne osigurava bilo što. Dakle po vama je to nekultura osiguranja. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo potpredsjednice. Ja sam vrlo jasno rekla za govornicom pod navodnicima kultura osiguranja. Dakle ono što sam time mislila obrazložila sam nekoliko rečenica kasnije govoreći o tome da su primanja hrvatskih građana nažalost još uvijek vrlo niska u Republici Hrvatskoj i da je često teško u takvim situacijama razmišljati o osiguranju imovine za budućnost. Ljudi preživljavaju iz mjeseca u mjesec i brinu da namire one mjesečne potrebe koje imaju u svojoj obitelji. I samo oni koji su prisiljeni, a to je statistika pokazala najčešće uzimaju različita osiguranja. Da li su to osiguranja stanova, kuća radi hipotekarnih kredita ili nešto slično, životna osiguranja kao police osiguranja ponovno za neke kredite. Dakle, to je ono o čemu sam govorila da građani u Republici Hrvatskoj na žalost još uvijek nemaju takvu takvu kulturu kakvu imaju drugi građani koji su iz daleko jačih gospodarskih zemalja i koji si mogu priuštiti osiguranje da bi sa njim sigurnije boravili i brinuli o budućnosti. Kada ste mi postavili pitanje primjerice o osiguranju u poljoprivrednom sektoru, o osiguranju usjevima itd. Da jako dobro kolega znam o čemu je riječ, jer sam 4 godine kao općinska načelnica puno, puno radila sa poljoprivrednicima kako bi upravo tu kulturu osiguranja razvijali, kako bi ljudi stjecali osjećaj da ono od čega preživljavaju i hrane svoju obitelj moraju dodatno osigurati. Sklapali smo i neke druge mjere, a to su bile poticajne mjere jedinica lokalne samouprave i ponavljam sve to polazi od nas kako ćemo promovirati i koliko ćemo se zalagati za to da je osiguranje dobar oblik i dobar vid zaštite hrvatskih građana. U tom segmentu i ovaj novi zakon daje određena poboljšanja, poboljšanja u zaštiti potrošača. Pa ja sam isto primijetio ove navode vaše kolegice gdje ste govorili da će ovaj zakon ako sam se dobro sjećao, da će ovaj zakon doprinijeti standardu, boljem standardu građana i kvaliteti života mada se još ono na najbolji način možda kaže da budu puni života kao što kaže onaj slogan turistički. I to je meni, to je dobro, hajmo reći dobro ali ja si sad postavljam pitanje ovo o čemu ste vi govorili sad i o poljoprivrednicima i o onima o kojima moramo mi brinuti. Dobro, Dobro, hajde kako vi sad kažete dobro da se oni osiguraju svakako, ali od čega? Od čega molim vas lijepo od čega kada ih je toliko propalo, kada je 70% OPG-a blokirano, kada jedva sastavljaju kraj sa krajem, od čega? I sad kad dođe on i ako osigura, ako ga ovaj finom jednom ovakvom retorikom animira da on dođe osigurat e sad kad dođe do naplate onda je problem ovakve vrste i onakve vrste. E onda su tu rizici razni, pa se nisi pridržavao ovoga, onoga i svega i ovo što je kolega Grubišić govorio. Pa naplata je strašno veliki problem kada dođe do eventualne štete. Ali druga stvar, meni je posebno zapelo za uho kada ste vi rekli da ćete podržati ovaj zakon u punom smislu, u punom smislu, totalno punom smislu. Pa nikako mi nije jasno kao vi predstavnica stranke koja govorite, koja traži 40% zastupnica žena ovdje u ovom Visokom domu, a kaže članak 8. da osiguravajuće društvo može na neki način osporiti i dovoditi u pitanje što je Odbor za zakonodavstvo. Zakonodavstvo spori da se jednostavno time ruši, krši Zakon o ravnopravnosti spolova. To mi nikako nije jasno kako možete takve stvari podržavati u punom opsegu, a da ne govorim o ovom dijelu da poljoprivrednici jednostavno nisu u u ravnopravnom položaju, niti se mogu osigurati, niti mogu platiti i jednostavno su na izdisaju. To su za mene neprihvatljive stvari. Hvala gospođo potpredsjednice. Kolega, nisam ja ni u jednom trenutku rekla da će temeljem ovoga zakona stanje u hrvatskom gospodarstvu biti bolje. To nisam rekla. Možda je to vama tako zazvučalo, ali to ja nisam tako rekla, nego sam rekla da kada se gospodarska situacija u Hrvatskoj poboljša da će biti samim time i lakše građanima dovesti se u situaciju da sklapaju osiguranja i da osiguravaju svoju imovinu, svoj život i sve ono što je moguće za budućnost i za jedan kvalitetniji život koji slijedi. Danas imate jako puno primjera gdje osiguravateljska društva nude razne alate kojima se možete osigurati od trajnog bolovanja, gdje se možete osigurati od situacije da ostanete bez posla, gdje se možete osigurati za različite nezgode. Znači, lepeza mogućih mjera osiguranja danas na tržištu je vrlo široka. Svi bismo vjerojatno željeli imati za sebe svoju obitelj i svoju imovinu, samo je pitanje koliko to u ovom trenutku možemo. S vremenom kako ćemo se gospodarski oporavljati zasigurno ćemo moći bolje odgovarati na sve te ponude. S druge pak strane od 2008. sam uzela pokazatelje. Zašto? Zato što je 2008. godina, godina početka krize. Od te godine gledajte kolega koliko je trgovačkih društava, obrta, OPG-a, poljoprivrednih gospodarstava propadalo od te godine. Nemojte gledati to od kraja 2011. ili početka 2012. od početka 2012. od kada imamo mandat ove Vlade. Ali pogledajte i mjere koje je ova Vlada učinila da upravo pomogne i tim obrtnicima i tim poduzetnicima i OPG-ima i poduzećima i osobama, fizičkim osobama. Pogledajte što je Vlada RH učinila nakon katastrofalne poplave prošle godine, čuli ste da je i ovdje zamjenik ministra rekao da gotovo nitko nije imao osiguranu imovinu. A o ravnopravnosti spolova na bazi osiguranja uistinu mislim da je ovdje sada smiješno i govoriti.

Da sto puta ovaj zakon nosi oznaku "E", "EEE" mi ga nećemo prihvatiti u klubu HDSSB-a. I ovo što kolegica Posavec reče malo prije da je država učinila, da dala je po 20 kuna gospodinu Tomiću i ostalim. Mogu i poimenično nabrojiti oni koji su dobili po 20 kuna naknade štete za lanjske poplave. Pa dajte 20 kuna, pa ne možete kupit tri sjemena za posijati, a kamoli štete koje su nastale poplavama u Slavoniji. Pa to je smiješno! Ali nije riječ o tome nego o osiguranju. Svatko od nas kada uđe u kuću osiguravateljsku, u zgradu u kojoj ona u kojoj ona posluje ima percepciju jednog centra moći. Kao kad uđete u bilo koju banku u RH, dakle jedno strahopoštovanje koje izaziva. Zašto je to tako? Zašto osiguravateljske kuće potpomažu vrlo često i nešto drugo s čime ne posluju, npr. provode humanitarne i potpomažu humanitarno djelovanje, što je pozitivno, što je u redu. neke udruge pa i nogometne klubove u velikim iznosima pa čak i političke stranke ili pak neke političare. Pa zato što je problem Zakona o fiskalnoj odgovornosti za ove institucije, ali i fiskalna blagajna. Da se to uvede vjerojatno bi drugačije bilo i poslovanje ovih institucija. Zašto se u ovom materijalu, u ovom prijedlogu Zakona o osiguranju navodi ovako, ovim prijedlogom zakona kaže na str. 2. uspostavlja se novi regulatorni okvir za osiguravateljnu za osiguravateljnu industriju. Zašto se ovo naziva osiguravateljnom industrijom? Je li zato što u njoj radi 11,5 tisuća djelatnika, možda više nego u našoj metalnoj industriji u RH? Je li to zaista industrija? Ili je to pružanje nekih usluga koje nemaju veze sa onako pojmom industrija. Slično tome imamo i bankovnu ili bankarsku industriju o kojoj također zbore mnogi naši zakoni pa onda ovdje možemo govoriti s obzirom na to da su mnoge banke vlasnici osiguravateljskih kuća u biti o bankarsko-osiguravateljskoj ekipi u RH ili u tim institucijama koje evo nam uglavnom i njihovim poticajem dobivamo ovaj zakon na saborske klupe. Ako je itko podigao od nas, a vjerujem da su mnogi, stambeni kredit za kupovinu stana onda ste u banci dobili preporuku da taj stan osigurate točno kod te osiguravateljske kuće ili pak da još svoj kredit vežete uz obvezno životno osiguranje vaše vlastito kod točno te, ja neću govoriti o imenima, osiguravateljske kuće. Netko reče ovdje prije mene da je takva vezana radnja da je nelegalna. Međutim, to više nije samo poneki primjer, to je postalo pravilo. I to treba reći, o tome ne treba šutjeti. Kada dižete kredit oni vam uvjetuju da morate se osigurati ili taj stan ali i životno osiguranje uzeti kod te osiguravateljske kuće. Nadalje, pa nije daleko nama Njemačka ni ova Europa o kojoj piše. Recite vi nama koliko stoji osiguranje u Njemačkoj automobila? Nešto malo više od 100 eura. Ima li ijedna osiguravateljska kuća koja osigurava automobil za 800 kuna? Nema. dakle, ako već donosimo ovakve zakone koliko traje važnost tehničkog pregleda u Njemačkoj? 2 godine. Za novi automobil kažu 5 godina. Kod nas svake godine morate otići na tehnički pregled i platiti to jasno. I koliko se plaća to u Njemačkoj, a koliko kod nas? Pa mi cijene osiguravateljskih usluga imamo više nego europske, a kakva su naša primanja, plaće i u kakvoj situaciji je hrvatska nacija po pitanju primitaka i siromaštva i percepcije siromaštva. To je nevjerojatno! I sad mi za tu debelu koku ili gusku sad joj mažemo još i vrat i donosimo propise gdje će svi ljudi kako reče kolegica dobiti ovim zakonom u budućnosti kulturu osiguranja. Ma čime ćete se osigurati? Tko će koga osigurati uopće u ovakvoj situaciji? Zašto postoji …/Govornik se ne razumije./…, pa vidite već i prije a i sada osiguravateljske kuće su naplaćivale auto osiguranje skuplje nego u Njemačkoj. U Njemačkoj je obrnuti slijed, kada imate novi automobil onda vam je osiguranje jeftinije nego kada imate automobil star 10 godina jer taj automobil je rizik u vožnji pa je onda i osiguranje skuplje. Kod nas je sve obrnuto. Imate bonus 5 ili 10% dok ne dođete na 50%, ne znam koliko, bilo je mijenjalo se to sad da ne ulazim. 5% jel'? Pa onda 10 godina morate kod istog osiguravatelja plaćati to da bi imali bonus od nekih 50%. I to je maksimum koji možete dobiti. Ili pak da se obvežete da ćete kod istog osiguravatelja plaćati osiguranje da bi vam odmah spustio 15%. To što je 12 domaćih, 13 stranih osiguravatelja, što je promet 8,5 milijardi kuna, to je skoro 8% Hrvatskog državnog proračuna, 8 milijardi kuna. Tu se veliki novci vrte. A gdje su veliki novci tu zna biti i štošta drugo. Osim toga, ja ne znam je li ovoliki materijal, nisam stigao vidjeti, koliko osiguravateljske kuće razvlače namjerno putem odvjetnika svojih ili pak svoje pravne službe sporove? imam sad čovjeka koji mi je telefonirao maloprije i kaže da od '96. godine s jednim osiguranjem ne može riješiti naknadu štete. Od '96. godine! Žalba njegova pa žalba osiguranja, pa pravna služba ova, pa onda vještak jedan, pa vještak drugi itd. od '96 godine čovjek koji je imao tešku, ja sam ga liječio u Brodskoj bolnici, tešku prometnu nesreću i on se ne može naplatiti nikako. Zato što postoje određena pravila, određeni zakonski propisi gdje to može trajati unedogled. I evo ga podnio je zahtjev Europskom sudu za ljudska prava za naknadu štete za suđenje u razumnom roku. S obzirom da je kolega Bubalo, ja bih još, još ću u replikama to izreći i kolegi Bubalu ostavljam ovih 7 minuta da on kaže jer će biti vrlo zanimljiv. Hvala lijepo. lijepo kolegi Bori. Naime, evo podijelili jesmo raspravu jer dosta je tih članaka, materijal je sveobuhvatan, 464 članka, pa evo nekoliko članka samo da upozorimo mi iz kluba HDSSB-a, prije svega članak 2.piše EZ direktive, no ovdje se nama čini u klubu da su upravo direktive nekih velikih igrača koji žele neke promjene i na hrvatskom tržištu ali i u odnosu na nastup na drugim tržištima. gledajući članak 7.poslovi osiguranja sigurno da su navedeni, no vidimo da se i osiguranja u zadnje vrijeme bave sve više i nekretninama koje postoje na tržištu, pa ne samo ovladavanjem, kupovinom nego i igranjem sa upravo tim nekretninama. Ono što je evidentno na hrvatskom tržištu iako je promijenio se Zakon o plaćanju, osiguranje potraživanja i naplata upravo u segmentu koji ne funkcionira u RH sve je više polica i poduzetnika koji se odlučuju upravo da usmjeravaju svoje police na naplatu potraživanja i pokušavaju zaštiti ono ono što se ne može zaštititi, a evidentno je da i država pa isto tako i poduzeća koja su u vlasništvu države ne plaćaju. Članak 50.uprava i nadzorni odbor, pa sve ono što je propisano mislim da je nedostatno jer evidentno gdje su uprave činile dok je SDP na vlasti, SDP-ovi ljudi, i kad je HDZ, HDZ-ovi ljudi da su loše upravljali pojedinim sustavima a vidimo kad dođe privatni vlasnik ili neko ko je izabran na natječaju da odmah te tvrtke, ta osiguravajuća društva skoči im naglo dobit i počnu najedanput efikasno poslovati. Gledajući članak 303.solventnost grupe, pa sigurno da solventnost grupe HANFA ne može provjeriti, niti provjerava kako isto tako i Narodna banka ne provjerava solventnost grupe pojedinih banaka koje su u vlasništvu našeg bankarskog sektora isto tako i osiguravajućih društava. Volio bi čuti da je HANFA provjeravala solventnost grupe. Članak 437.prekršaji, pa volio bi čuti koliko je bilo dosad prekršaja kad govorimo o crnim policama, kad govorimo o davanju bonusa ne pripadajućih bonusa, tko je prijavljen i koliko je dosad i po starom zakonu bilo prijava. No, sigurno da se ovim zakonom i ovim izmjenama otvara dosta toga. Kolega Boro je spomenuo priču o odvjetnicima koji imaju zadatak samo razvući ne plaćanje, jer upravo politike pojedinih osiguravajućih kuća jasno ukazuju da im nije interes da se isplati ono što pripada našim građanima ili poduzećima dapače nego razvlačenje i upravo da se ograniči tu rok naplate samog potraživanja naših građana, onda bi se vidjelo da je taj zakon u interesu građana a ne osiguravajućih društava. No isto tako svi mi znamo kad dođemo u osiguravajuće društvo, kad želimo neku policu dobijemo papirić s kojim ima žig, a isto tako da se keš i onda sigurno da je pitanje u klubu HDSSB-a pa zašto nema fiskalne blagajne u nekom biznisu koji izvrti godišnje 8 milijardi i 560 milijuna u Hrvatskoj? Pa odgovor je jasan, pa vjerojatno pojedine kuće financiraju pojedine političke stranke koje štete takav način poslovanja, a svi mi dobro znamo da na hrvatskom tržištu dio polica, dio ja bi rekao i bonusa isplaćuje se upravo iz tih fondova. Pa to je pitanje koje si mi trebamo postaviti u Hrvatskom saboru. I kada spominjemo ovu industriju, ne samo industriju osiguravajućih društava nego i druge industrije u fiskalnom financijskom sektoru onda sigurno da prvo pitanje pa zašto nema fiskalne blagajne? Gledajući ono što je ukinuto prije nekoliko godina a to je da se stimulira upravo životno osiguranje koje se godinama stimuliralo i kroz korozne porezne olakšice, ukinuta je mogućnost da upravo ljude se pomaže na taj način i da se kroz prijavu poreza omogući da upravo dio prihoda mogu pravdati kroz same police. i taj dio životnih osiguranja na samom hrvatskom tržištu. Gledajući stres testove hrvatskih osiguravajućih društava vidljivo je da postoje rizici, da postoje rizici koji se ne umanjuju sa ovim izmjenama i ovim zakonskim rješenjima. Prema tome, kad gledamo i uprave društava, i nadzorne odbore gledajući stres testove sigurno da moramo dosta toga učinili da bi se rizik smanjio u poslovanju osiguravajućih društava, a posebice zato što dobar dio je u stranom vlasništvu. Gledajući i rat koji smo imali na terenu, a to je bio rat za stanice za tehnički pregled, pa ja bi sigurno volio i danas čuti koliko je ko od osiguravajućih društava ovladao sa stanicama za tehnički pregled jel tu smo imali na terenu rat prsa prsa o prsa upravo za stanice za tehnički pregled, jer svako tko dođe u stanicu za tehnički pregled sigurno da nam tom mjestu većinom i plati policu osiguranja samoga automobila, ali isto tako i kaska. Ono što je i kolega Marić maloprije u raspravi govorio, što smo evo i u Saboru otvorili ne samo rizik po spolu, nego onaj rizik koji se po gradovima definira i zato često imamo situaciju i da leasing kuće ali i osiguravajuća društva preferiraju pojedine jedinice lokalne uprave i ta registracija DA, ispada da ima više s tom registracijom automobila nego što ima mjesto stanovnika. Pa tu se vidi nelogičnost, tu se vidi da se zakonska regulativa mora mijenjati, i upravo nanosi se šteta nekim jedinicama lokalne uprave, snažnijim jedinicama lokalne uprave koje imaju veće premije rizika. Ovaj zakon je od petka do petka, samo bojim se da bi morali opet ići ispočetka jer s ovim zakonom ne ide se na ruku ni građanima, isto tako ne ide se onima kojima bi se trebalo ići nego se ide onima koji su naručili ovaj zakon. Prema tome klub HDSSB-a ne može podržati ovaj zakon jer je u suprotnosti i sa potrebama tržišta, u suprotnosti i sa našim očekivanjima. Hvala lijepa. Pa kolega Grubišić je sa primjerom onog gospodina koji je dobio 20 kuna kao naknadu za štetu, mislim da ste dobro ilustrirali kako to funkcionira u praksi. I vjerojatno kad je taj gospodin ugovarao, kad je išao ugovarati onda su mu sigurno bile obećavane brojne mogućnosti ovako i onako, a na kraju evo vidimo kakav je rezultat. I nesporno je isto tako reći da postoji svijest o potrebi osiguranja, postoji ona kultura kultura i želja ljudi da se osiguraju, poglavito naših poljoprivrednika. Jer on kada izgubi jedanput usjev, mi to znamo i ja sam isto čelnik jedinice lokalne, kada izgubi jedanput usjev on je izgubljen za tu godinu, za sljedećih nekoliko godina. Ali nema. I što on radi u tim okolnostima? Obraća se jedinici lokalne samouprave, pomozite. Ali naravno sada je problem drugi i mogućnost jedinica lokalne samouprave su sve manje. Sve manje, kako? Jer jednostavno su, prihodi su smanjeni, sve veći broj obveza i problemi su tu veliki. Dakle prvo teško se osigurati a konačni rezultat je takav kakav ste vi rekli i sami se dovodimo u sumnju. Ali vidite ta industrija nudi i druge brojne pakete kako kaže, i industrija se zove, pakete tih osiguranja, pa i od one koju mi dobro poznajemo od profesionalne odgovornosti liječnika gdje se radi. I na kraju kada dođe do takvih poteškoća, naravno da odvjetnici onda imaju već, koji su se i specijalizirali po tom području, i onda naravno, isto tako udaraju po tome dijelu. Dakle sve su to stvari koje je potrebno na ovom mjestu upozoriti i sigurno da u funkcioniranju i u provedbi postoji puno problema. Hvala lijepa. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega, ma nije samo stvar u naknadi za usjeve poljoprivrede koji su bili pogođeni poplavama. Da došlo je mnogima 20 kuna, nekima čak i manje, došlo je 4, 5 kuna, pa onda mora platiti kartu u Slavonski brod autobusnu da bi došao podići to. Imate vi primjere i kod auto osiguranja. Dakle da čovjek čeka popravak jer nema s čime popraviti automobil dok mu osiguranje ne isplati. A oni čekaju, 2, 3, ne znam ni ja, silna je procedura da bi se to utvrdila šteta i da bi se konačno izvršila uplata. A onda kada uplaćujete, dakle ili na primjer životno, ako ga ne uplatite u roku od 15 dana kada je rok uplate oni kažu da će prekinuti osiguranje. Ne toleriraju to što vi trenutno možda nemate novaca ili mogućnost da vam odgode to. Dakle oni će vam prekinuti životno osiguranje i dogodi li se 16.-ti dan nezgoda reći će puj pik ne važi više, iako ste 20 godina možda uplaćivali ili 15 godina, to je strašno. Dakle, trebalo bi pod istim uvjetima, ako se uvjetuje kupcu osiguranja onda pod istim uvjetima da se i isplata štete izvrši u roku od 15 dana ili uz zateznu kamatu, može, ali uz zakonsku zateznu kamatu. A toga nema, ni u ovom zakonu, ni u bivšim zakonima. Dakle o jednakim uvjetima. Djeca plaćaju u školi 20 kuna godišnje i to plaćaju roditelji, ne Ministarstvo školstva, roditelji plaćaju. A kada npr. netko slomi palac na gimnastici na tjelesnom odgoju u školi, znate koliko dobije? 100 kuna dobije dijete, takva je tablica kažu. Pa to je strašno. A od djece kojih ima 600 tisuća u Hrvatskoj u osnovnim školama oni zarade, osiguravajuće kuće 12 milijuna kuna. Dakle od najzdravije da kažem populacije koja je u Republici Hrvatskoj, 12 milijuna kuna godišnje. Pa 8 godina dijete ide u školu, to je 96 milijuna kuna. Oko 100 milijuna kuna

Pa za tu kulturu se brine zakonodavac jer nameće i ovi ucjenjivači koji ucjenjuju, prema tome, ona je već na dovoljno razini jer smo prisiljeni se osiguravati. Ali ono što nam je najpotrebnije to je kultura isplate šteta. Što ćemo sa tom kulturom? Kako nju izgraditi? A ona je sve lošija i lošija. Ovaj zakon ne razaznaje osnovne poteškoće u području osiguranja. Što utječe na premiju osiguranja? Utječe zona rizika, što je apsurd nad apsurdima. Tko je to procijenio da je u Šibeniku u odnosu na Zagreb, da je Zagreb 60% opasniji, da je to zona rizika gdje je 60% opasniji za sudare i nastanak štete nego u Šibeniku. Ma tko je to izmislio i na čemu se to temelji? Polica prosječna u Šibeniku 1000 kuna, u Zagrebu 1600 kuna. Mogu samo reći za Boga miloga. Što dalje utječe? Utječe snaga vozila vlasnika. Kada kupi vlasnik od 60 godina, iskusan vozač, dobiva popust na bijesno auto i daje ga sinu koji vozi bijesno i napravi štetu, onda plaća po jeftinoj tarifi. Bitno je tko upravlja vozilom a ne vlasnik vozila, to se ne uzima u obzir. Treće, snaga vozila, odnosno starost. Pa kako u jednom slučaju starost je prednost a u drugom nedostatak. Kada starija osoba, pitanje je, u kojoj dobi starija ili lošije vozi ili bolje vozi, u jednoj dobi bolje, u drugoj dobi malo i lošije. A ono najvažnije što je, naknada za korištenje cesta nije niti jedanput poskupjela u zadnjih godina i godina a sve što se odnosi na osiguravajuća društva je poskupjelo. A oni osiguranici koji se osiguravaju im je smanjena 5, 6 puta plaća ako su imali sreće ili su otpušteni pa nemaju od čega osiguranje platiti a ono jedino poskupljuje. Ovaj zakon to uopće ne vidi nikako, ne razaznaje. Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa. Kolega Marić, možda vi znate a evo ja ću vam postaviti pitanje i onda ću odgovoriti, u kojem gradu u Hrvatskoj je registrirano najviše vozila a s obzirom na broj stanovnika? Daruvar. Svi vidimo na autocesti svi su iz Daruvara. To je nevjerojatno. Da, rizik je kažu najmanju u Daruvaru pa je najmanje, ali i Daruvara imate od Iloka do do Zaprešića. To je nevjerojatno. Dakle povlađujem ono što ste vi rekli. Nadalje, i Slatina, kaže mi Češek i u Slatini je dobro registrirati. Kada sam ja slomio svoj kuk i tražio s obzirom da imam nogu dulju centimetar i pol nego ovu drugu, ima određene, kakve pokrete itd., ne mogu izvesti, onda mi je osiguravajuća kuća ponudila jedna 20% a druga 10%. Pa sam ja rekao ovoj drugoj koja je 10% da mi je druga ponudila 20% jer plaćam dva osiguranja, tako je bilo tada, sada imam samo jedno, onda su oni rekli dati ćemo vam 15, oni su se počeli pogađati sa mojom invalidnošću, mojom bolesti, da sa kukom. Ali nemojte nas kaže tužiti ako budete dobili protezu kuka. I to je bio preduvjet. Pa sam ja, mi smo se dopisivali i na kraju ajde nešto sam istjerao, a nisam do kraja. Dakle, ono što ste vi govorili da taj jedan voluntarizam zapravo, počevši od Nadzornog odbora, upravnog odbora ili vijeća ne znam kako se točno, uprave zapravo, tako i u šteti isplate, naročito u isplati štete. E tu ako može ikako da oškrnu od osiguranika to im je najveća milina, a to bi zakon morao zapriječiti. Morao bi zapriječiti, međutim čini mi se da ne vidim baš puno članaka u vezi toga. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Replika, Dražen Đurović Dražen (HDSSB)** Hvala. Vi ste kolega Bubalo kao i Grubišić govorili o uvezanosti banaka od kojih su mnoge vlasnice zapravo osiguravateljskih društava i zapravo u jednoj sprezi koja je tu uspostavljena prilično vrlo često zapravo na štetu potrošača. Imamo primjere kod stambenih kredita gdje banka sav teret naravno prebacuje na korisnika kredita, ne samo teret valutne klauzule pa prebacuje, uzima hipoteku pa uzima mjenicu, pa sjeda na plaću, pa stavlja kolaterale, jamce i onda tu nekretninu koju ste stavili na hipoteku vas tjeraju da vi plaćate i policu osiguranja za tu nekretninu. No očito da toj tzv. industriji nije više dovoljno tih polica pa su zadnjih nekoliko godina još pridodali u te kolaterale primjerice policu ne samo nekretnine već i osiguranja vašeg života pa vi onda za taj kredit morate banci plaćat i policu osiguranja života, a sad kako je krenula recesija sad su dodali i police osiguranja da ne ostanete bez posla. Pa ste vi onda u situaciji kad dižete stambeni kredit, rješavate svoj problem da bankama morate kao kolateralu dodavati po tri police, jednu osiguranja nekretnine, jednu svog života i treću policu da nećete ostat bez posla. I mi kao država ne nalazimo baš nikakav odgovor sustavno da zaštitimo primjerice te korisnike kredita već ih zapravo praktički puštamo u ralje tih institucija koje više ne znaju što bi izmislile i na koji način bi zapravo sve recimo osigurale, a zapravo pritisnule hrvatske građane da moraju u što većem broju zapravo biti, reći ću slobodno žrtve raznoraznih kreditnih aranžmana koji su u pravilu kao što ste vi rekli dobri samo dok plaćate premiju. Hvala. Odgovor kolega Bubalo, izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo. Pa evo dobro je kolega što ste reagirali jer ne može se izmjena ugovora raditi jednostrano pa i u članku koji se odnosi na osiguranje nekretnine pa kažete života, pa posla, pa vjerojatno i djece koji trebaju otplaćivati taj kredit ili nešto slično. Ali evidentno na hrvatskom tržištu i tu HANFA ne radi svoj dio posla, upravo ta sprega kad govorimo o solventnosti grupe, a ovdje u članku 303. spominje se da će se kontrolirati solventnost grupe ali se ne kontrolira uvezanost i ono što se kaže moraš između osiguranja i banaka, a to je da se moraš osigurati u toj i toj kući koja je povezana upravo kroz grupu, kroz vlasnički kapital, a to je ono što štetno utječe na naše građane, građane Republike Hrvatske. Hvala. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HSU-a Željko Šemper. Izvolite. Prema važećem Zakonu o osiguranju uređeni su uvjeti osnivanja i poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje, obavljanje unutarnje revizije tih društava, postupak likvidacije i stečaja, ovlasti nadzornog tijela i obavljanje nadzora zaštite potrošača Hrvatskog ureda za osiguranje, kao i udruživanje osiguravatelja. Na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj djeluje čak 25 društava za osiguranje i tek jedno društvo za reosiguranje, 41 društvo za posredovanje te još više od 390 društava za zastupanje u osiguranju. A u smislu ovog zakona društvo za osiguranje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove životnog ili neživotnog osiguranja, koja ima odobrenje agencije za obavljanje poslova osiguranja i upisana je u sudski registar nadležnog trgovačkog suda. U poslovima osiguranja prema članku 7. prijedlogu zakona spadaju sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom ugovoru, ugovora o životnom osiguranju, osim obveznih zdravstvenih, obveznih mirovinskih osiguranja i obveznih socijalnih osiguranja. Od početka opće krize u Hrvatskoj konačno u 2013. godini prekinut pad ukupne premije hrvatskog tržišta osiguranja nakon niza dobrih godina i dvoznamenkastih stopa rasta prije krize. U 2013. su ukupne premije osiguranja neznatno porasle za 0,4% u odnosu na 2012. godinu što je ukazivalo na jedan pozitivan trend. Međutim, u prosincu 2014. godine neživotna osiguranja bilježe veliki broj osiguranih slučajeva koje čine 69% ukupnih premija gdje je bruto premija iznosila gotovo 6 milijardi kuna. Najzastupljenija vrsta osiguranja je i nadalje osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2,4 milijarde kuna ali bilježe pad od 18% u odnosu na prosinac 2013. godine. Životna osiguranja u bruto premijama iznose 2,6 milijardi kuna, bilježe kontinuiran porast, a u ukupnoj premiji sudjeluju sa 30%. Najveći udio ima klasično životno osiguranje sa premijom od 2,3 milijarde ili čak 88% u skupini životnih osiguranja. Ovim prijedlogom zakona osiguravaju se pretpostavke za novi regulatorni okvir za osiguravateljnu industriju s novitetima više razine zaštite potrošača, veću transparentnost poslovanja, te način upravljanja i učinkovitost društva u upravljanju rizicima. Pristup temeljen na riziku pojačava nadzor nad društvima za osiguranje, a cilj je i kontrola rizika društva za osiguranje, ocjena financijske ranjivosti kao i identifikacija potencijalnih nedostataka u poslovanju društava za osiguranje. Cilj prijenosa direktive EU je postavljanje čvršćih pravila poslovanja i uvođenje promjena u upravljanju rizicima, unapređenje pravila vrednovanja imovine i obveza, predviđanje sankcija za loše upravljanje, uvođenje novih načina izvještavanja i javne objave što će dovesti do bolje zaštite osiguranika odnosno korisnika osiguranja. Društvo za osiguranje dužno je svake godine izraditi i objaviti Izvješće o solventnosti i financijskom stanju kao i obvezno redovito izvještavati Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga. Do sada su društva za zastupanje u osiguranju u stanicama za tehnički pregled mogla samo obavljati osiguranje od nezgode i osiguranje od odgovornosti za upotrebom motornih vozila. Sada će moći obavljati i osiguranje cestovnih vozila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje troškova pravne zaštite i osiguranje pomoći ili asistencija. U osiguranju građana zanimljivo je životno osiguranje. U vrijeme radnog vijeka zaposlenici gotovo i ne razmišljaju o vremenu kad će u mirovinu, kakva će ona biti, hoće li se od nje moći živjeti. Ovo vrijeme višegodišnje krize sve više utječe na to da se pomalo razmišlja o vremenu koje će kad-tad doći, a financijski stručnosti jednu od mogućnosti štednje naravno ako se to može za starost u životnom osiguranju predlažu i životno osiguranje. Iz ocjene stanja vidljivo je da naši građani koji štede životno osiguranje uglavnom uzimaju klasično životno osiguranje, a ima ih osim njega i drugih vrsta. Osiguranje života za slučaj doživljenja, osiguranje života za slučaj smrti, popularno je posebno mješovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja, osiguranje kritičnih bolesti i doživotno osiguranje života. Osim njih tu je i rentno osiguranje s periodičnim isplatama tijekom određenog razdoblja ili doživotno prema izboru osiguranika kao i dopunska osiguranja uz osiguranje života koje se ugovaraju u životno osiguranje i pokrivaju razne rizike. Od ozljede uključujući nesposobnost za rad, od smrti, uslijed nezgode i invaliditeta uslijed nezgoda ili bolesti. Prema članku 21. Društvo za osiguranje koje istovremeno obavlja poslove životnog i neživotnog osiguranja dužno je zasebno upravljati poslovima životnog osiguranja i zasebno poslovima neživotnog osiguranja pri čemu interesi ugovaratelja neživotnog osiguranja i interesi ugovaratelja životnog osiguranja koji može imati pravo na dobit iz ugovora o osiguranju ne smiju biti dovedeni u pitanje. Prema člancima 159. do 161. koji su usklađeni sa člancima Direktive Europskog parlamenta i Vijeća, društvo za osiguranje dužno je svu imovinu, a posebno imovinu za pokriće minimalnog potrebnog kapitala ulagat na način koji osigurava sigurnost, kvalitetu, likvidnost i profitabilnost portfelja u cjelini. Isto tako, dužno je imovinu za pokriće tehničkih pričuva ulagat na način koji je primjeren prirodi i trajanju obaveznog osiguranja i obvezi reosiguranja i u najboljem interesu ugovaratelja osiguranja osiguranika i korisnika osiguranja. Da bi se zaštitilo korisnika osiguranja prema člancima 380. do 382. društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju putem pošte i elektroničke pošte dostaviti pisanu obavijest o svim informacijama i podacima o osiguranju. Isto tako, društvo je dužno za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pisano obavijestiti ugovaratelja osiguranja o eventualnim promjenama ugovora. Posebno je to bitno kod ugovora o životnom osiguranju gdje je korisnik osiguranja životno zainteresiran koliko će biti isplativa njegova višegodišnja štednja i sudjelovanje u eventualnoj dobiti. Zbog ukupnog poslovanja osiguravajuća društva propisana je obveza vođenja statističkih podataka o poslovanju, rizicima, osiguranim slučajevima i štetama, a člancima 204. do 211. uređen je i nadzor nad društvima za osiguranje. S obzirom na značaj djelatnosti osiguranja ovaj prijedlog zakona ima puno, čak 464. članka. Teško je bilo u ovom kratkom vremenu detaljno ga proučiti i pronaći i dati eventualne primjedbe koji će se vjerojatno iskazati u praksi i njegovoj primjeni. Najvažnije da građani kao korisnici usluga osiguravajućih društava dobiju kvalitetnu uslugu, mislim na naknadu štete predviđenu ugovorima, da rizik njihovog ulaganja bude minimalan bez negativnih posljedica za sve građane osiguravatelje. Klub zastupnika HSU-a podržat će ovaj prijedlog zakona. U ime kluba HNS-a Srđan Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj Prijedlog Zakona o osiguranju s konačnim prijedlogom zakona. I odmah na početku ću reći da ću, iako govorim u ime kluba dati amandman na članak, odnosno već sam ga predao članak 8. Konačnog prijedloga zakona, te se stavak 1. mijenja i glasi: "Društvo za osiguranje ne smije pri sklapanju novog ugovora o osiguranju prilikom izračuna premija i određivanje osiguranog iznosa uzeti u obzir osobne okolnosti spola. I naravno nakon toga iznimno društvo za osiguranje može kod ugovora o osiguranju na grupnoj osnovi uzeti u obzir, ali to se radi grupno osiguranja kad su korporacije, kad su tvrtke, ali ono što je ključno da kod izračuna premija uzeti u obzir se ne smiju osobne okolnosti spola. Kad govorimo o osiguranju, posebno osiguravajućim društvima već smo i u uvodu čuli od zamjenika ministra ali naravno treba naglasiti da ovdje se radi o u ovom trenutku o 25 društava za osiguranje, ne govoreći o jednom društvu za reosiguranje, 41 društvu za posredovanje u osiguranju i reosiguranju te više od 390 društava i obrta za zastupanje osiguranja. Ali naravno da ključ i fokus je u svakom slučaju prvenstveno na 25 društava za osiguranje koji su imali 5,7% manje bruto premija u 2014. nego u 2013. godini kad je to bilo 9,1 milijarda kuna. Zato samim tim jasno je koliko je značajno i bitno kod donošenja ovoga zakona da zakonitost i stabilnost koju HANFA i po ovome zakonu i po svim onim obavezama koje po drugim zakonima HANFA ima je ključna i bitna. Ono što sigurno je značajno i vjerujem da će ovaj zakon omogućiti, a to je da u skupini životnih i neživotnih osiguranja udjel se značajno povećava ili on je ispod prosjeka EU. Treba naravno kad govorimo o ovom zakonu jasno reći da je 15 društava za osiguranje u neposrednom većinskom vlasništvu nerezidenata, da premijski udjel za 15 društava u neposrednom većinskom vlasništvu nerezidenata na dan 31. prosinca 2013. iznosio je 43% dok je preostalih 12 društava u većinskom vlasništvu rezidenata iznosio njihov udjel 56%. Koncentracija osiguravateljnog portfelja prema ukupno zaračunatoj bruto premiji u 5 najvećih društava za osiguranje povećala se sa 64,3% u 2012. na 65,6% u 2013., dok se istovremeno u promatranom razdoblju koncentracija osiguravateljnog portfelja od 10 najvećih društava za osiguranje povećala na 83% što vidimo da je dosta velika koncentracija na 5 društava. I naravno onaj dio koji je vezan za ukupna neživotna osiguranja u 2013. godini bio je 72% od onih ukupnih 9 milijardi bruto premija, a ukupna životna osiguranja 27,97%. Od toga najveći udio imaju osiguranja odgovornosti za upotrebu motornih vozila kao i životna osiguranja 24, odnosno 25%. Sigurno da ovaj zakon ne može obuhvatiti i one segmente koji su bitni u provedbi ovoga zakona i probleme koji nastaju, naročito kod osiguranja motornih vozila, gdje mi godišnje imamo sigurno između 10 i 12 tisuća raznoraznih tužbi koje opterećuju pravosuđe. I nešto za razmisliti i Ministarstvu pravosuđa, ne Ministarstvu financija, ali u suglasnosti sa Ministarstvom financija, a to je da se na drukčiji način riješe bagatelne tužbe, bagatelni sporovi kod osiguranja motornih vozila. Jer s jedne strane bi rasteretili pravosuđe, naše sudove, a s druge strane bi i pojednostavili procese i ubrzali procese i sigurno kvalitetnije to sve skupa riješili. Ono što je ključno ne samo u korist, jer da li će se presuditi u korist tog osiguravajućeg društva ili određene osobe ili pravne ili fizičke osiguravatelja, nego je bitno da u biti se smanji njima troškovi u svim tim procedurama. A to je sigurno i interes svih nas ovdje skupa. Zakon, kad smo već u uvodu rekoh na koga se sve i koliko odnosi, u svakom slučaju donosi jedan iskorak. Svi zakoni koje dijelom usklađujemo sa direktivama EU su podizanje jednoga standarda, podizanje jednoga nivoa kvalitete i kvantitete. Sigurno da jedna od bitnih stvari, a to je kad smo govorili i o rezidentima i kad govorimo o nerezidentima, govorimo o vlasnicima, je prostor u kojem oni sada sa ovim zakonom puno lakše kao kao tvrtke koje ipak rade u Hrvatskoj, matično su registrirani, imaju mogućnost i prostor širiti se dalje u regiji. Kako za nerezidente tako i za rezidente čime ova mogućnost obavljanja poslova reosiguranja u svakom slučaju otvara taj značajan prostor ne samo radi proračuna RH nego i rasta gospodarstva i ove iznimno, iznimno bitne djelatnosti. uvodu smo isto čuli od zamjenika ministra zaštita potrošača. To je jedan od naših prioriteta. Ne prioriteta samo u EU, zaštita građana od bilo kojih problema koji mogu nastati kod ugovaranja sa bilo kim, u ovom slučaju sa osiguravateljima. Obaveze u roku od 15 dana, odnosno HANFA-e u roku od 30 dana da reagira, da se da odgovore. Tu zaštitu potrošača podiže na onaj nivo koji je potreban, a da to znači da se odgovori dobiju vrlo, vrlo brzo, skoro rekao bih i odmah. HANFA, kvantitativni nadzor HANFA-e, veće količine rizika nadzirati, identificirati, kontrolirati rizike osiguranja tržišnog udjela kreditiranja, operativne koncentracije to je jedna iznimna uloga HANFA-e u kojoj ovaj zakon HANFA-i daje još dodatne obaveze i odgovornosti a i našu zadaću da kad budemo primali izvješće HANFA-e da bude vrlo analitička, vrlo pedantna kako bi mogli što kvalitetnije znati naravno da li je to dovoljno ispravno, da li dovoljno kvalitetno i da li naravno HANFA ima kapacitete. Ja osobno smatram da HANFA ima kapacitete da može odraditi ovaj posao koji novi zakon dodatno daje, ali to je sve nama u svrhu stabilnosti ovoga sustava, djela financijskog sustava a i zaštite potrošača. Ovim zakonom podižemo taj nivo i rasta i razvoja osiguravajućih prvenstveno društava, a s druge strane zaštite potrošača. I još jednom ponavljam klub HNS-a podržava ovaj zakon. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na replike. Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Gjurković, vi nećete biti jedini koji ćete uložiti amandman u vezi članka 8., dakle u svezi očite diskriminacije prema spolu, iako u ovom članku 8.piše da je do 1.srpnja 2013.na snazi zapravo diskriminacija, ona je već sad etablirana u osiguravateljske kuće i u ugovore. Pa mi nije jasno da evo vaša se Kukuriku koalicija u političkom životu, naravno i mi, zalažemo za što ravnopravniji odnos spolova barem u tom dijelu koji se u tom dijelu koji se odnosi na spolove, ima i drugih oblika diskriminacije ne samo prema spolovima, da je ovakav zakon i dosada bio na snazi a evo sada predlažete nešto što je gospođa Kosor predložila svojim amandmanom i niz drugih zastupnika i klubova svojim amandmanima. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor kolega Gjurković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, dakle drago mi je da se svi slažemo oko toga i da evo sa amandmanima vjerojatno će se i jasno i izričito napisati da se ne smije uzeti u obzir osobne okolnosti spola osim naravno izuzetcima. A kad govorimo o određenim ugovorima koji su već odrađeni, koji postaje nema retroaktivnosti to je sasvim jasno i mi se ovdje i trudimo i radimo da ne radimo zakone koji su retroaktivni a najčešće ovi zakoni koji su možda, ugovori o osiguranju koji su uključivali određenu spolnu nejednakost nejednakost su ugovori koji su nastajali i već 90.tih godina po različitim zakonima. Prema tome, retroaktivnosti zakona ne možemo, takve stvari mijenjati svjesni činjenice svi skupa da to nije dobro, ali moramo poštivati i pravnu državu, i zakonitost i potpisane ugovore. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Kolega Gjurkoviću, dobro je da ste ovim amandmanom reagirali ali kao što je kolega Grubišić rekao imao diskriminaciju na djelu i ona i dalje traje. Nije retroaktivno djelovanje ako nešto spriječimo ubuduće, da ne može djelovati nešto i u budućnosti, a kažete da će biti diskriminacija otklonjena, a ugovori će ostati na snazi i oni u budućnosti koji su sklopljeni prije 1.srpnja 2013.godine. Ne može se retroaktivno djelovati da u odnosu na što se dosad donijeli, ali nakon donošenja takvi ugovori ne bi smjeli važiti, nakon donošenja zakona. Recite mi molim vas jeste li vi za to, kad već amandmanima reagirati, da se amandmanom reagira i na to da mora s obzirom na poslovanje gotovinom biti i izdavan fiskalni račun za osiguravajuća društva? Niste za to ili jeste? Ako jeste, ja jesam ali ne može se amandmanom to reagirati, jer amandman ne može na tekst koji ne postoji. Znači da je nekome toliko silno stalo u interesu a da je u zakon se stavilo da je obavezo za osiguravajuća društva izdavati fiskalni račun onda bi to tjeralo i Zakon o poslovanju gotovinom na promjenu tog zakona. A ovako, i tolik puta smo mi to napravili, jeste li za propisane minimalne uvjete za članove uprava i nadzornih odbora, jeste li za to da se propiše da tako važnu instituciju ne može, da je minimalno potrebna visoka stručna sprema

u osiguravajuće društvu, ali rekao sam može i predavati na fakultetu taj predmet. **Batinić, Milorad (HNS)** Vrijeme kolega Marić. Hvala. Odgovor kolega Gjurković. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Dakle, jako puno je pitanja. Dakle, ne možemo raditi retroaktivno bez određenih dogovora zakone kojima ih poništavamo jer to svi znamo. Ako ništa drugo da pojednostavim pada na Ustavnom sudu, to je broj jedan. Svi smo svjesni i zato činimo napor da svi drugi ugovori koji budu nemaju mogućnost bilo kakve spolne diskriminacije. I to su one ključne stvari. Kad govorimo o fiskalnoj blagajni moram priznati da fiskalna blagajne ne može ići u ovaj zakon, ona je vezana za druge zakone i podržavamo svi skupa i dapače želimo da bude kontrolirane i blagajne, i gotovina po pitanju i ovih osiguravajućih društava. Kada govorimo o upravama, s obzirom, evo ja sam i pročitao statistiku gdje govorimo koliko imamo ne rezidenata ili rezidenata kao vlasnika osiguravajućih društava, kao nositelja ovih, nositelja u biti i najvećih društava na koje se ovi zakoni i odnose. Mi imamo situaciju sigurno da nitko neće birati nekvalitetne ljude da upravljaju osiguravajućim društvima. Isto tako postoje mogućnosti a postoji i praksa, ne samo u nas, da ljudi koji rade dugo u osiguravajućim kućama imaju dovoljno iskustva iz prakse da mogu naravno participirati. Ali naravno to zavisi od vlasnika. S obzirom da sve osiguravajuće kuće su privatne,

vezano oko vašeg amandmana na članak 8. ovoga prijedloga zakona, ja se nadam da će i predlagatelj uzeti u obzir vaš, da li će biti baš tako kako je ovdje kod vas naznačeno ili će ga dodatno još urediti. Dakle, iz jednog ustvari razloga zato što mi se čini da je ono što piše u članku 8. a kada se pogleda obrazloženje toga članka 8. da je u biti u nesuglasju. Dakle ono kako, kada čitate obrazloženje toga članka imate jedno a kada čitate sam članak, barem na prvi pogled ispada nešto drugo. Ono što mi je možda, svi vi koji ste govorili o ovom problemu je nedovoljno bilo jasno izraženo a to je da su do sada, dakle u Hrvatskoj je ustvari je upravo prevladavajući faktor u određivanju premija životnih osiguranja, mirovinskog osiguranja, osiguranja od bolesti nekih drugih tipova osiguranja u biti spol bio prevladavajući. Ovo je sada uvođenje tzv. unisex polica osiguranja, dakle gdje osiguravatelj ne bi smio, dakle određivati premije s obzirom na spol. A ono što također treba reći da će se uvođenjem unisex premija kada se npr. radi o životnom osiguranju to značiti da će muškarcima premije ustvari padati a ženama će rasti. Tako da kada govorimo o problematici ravnopravnosti spolova. I pojedine kolegice, a mislim da je kolegica Kosor dala prijedlog da se potpuno briše taj amandman, ustvari je po meni to nerazumijevanje uopće što u slučaju kada u pitanju su premije osiguranja uopće ravnopravnost spolova znači. Tako da osobno podržavam vaš amandman u smislu pojašnjenja onoga što same direktive Europske unije donose. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Gjurković, izvolite. (HNS)** Hvala kolegice. Dakle moj amandman samo pojašnjava jer često i mi ne znamo kvalitetno pročitati ono što piše iako se bavimo ovim poslom jer pravno se stvari recimo malo nerazumno za laika ako nije pravnik Znači ovim amandmanom mi jasno definiramo jednakost spolova. Znači dvije osobe, muška i ženska, istih godina, imaju istu premiju. I to je ono ključno. S ovim, u biti na taj način to definiramo jer tako ne možemo pisati u zakon, pa onda sa ovim amandmanom kažemo mi smo svi isti točka. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, Davorin Mlakar, nema ga. Gubi pravo na raspravu. I završno u ime predlagateljice zamjenik ministra Igor Rađenović. Izvolite zamjeniče. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo vrlo kratko, imao sam jednu dužu intervenciju, nakon drugo ili trećega kluba, pa smo mislim dobar dio razjasnili oko ove rasprave, zapravo oko puta koji mi se učinio da nije najbolji da govorimo oko ovoga zakona. Naime, rekao sam to i uvodno i ponovio u nizu replika da smo mi dakle svjesni kao predlagatelji da ovaj zakon nije jednostavan, nije lako čitljiv, nije lako probavljiv, samo za stručnu javnost, sama količina 464 članka dovoljno o tome govori. Ali s druge strane mislim da se iskristaliziralo u raspravi i u nizu evo i ovih zadnjih klubova da je zapravo zastupnicima i jasno da bez obzira na tu obimnost da se ipak radio o transponiranju dakle, ovih dviju direktiva iz dakle Europske unije i da mi praktički najveći dio ovog zakona i jest vezan uz pojačani nadzor osiguranja ovih društava, zapravo nadzor poslovanja društava osiguranja, reosiguranju i da zapravo se tu usklađujemo sa potrebom da živimo na zajedničkom tržištu. Ono što jest i oko čega imamo jedan niz amandmana dakle vezano uz članak 8. i uz traženje i osiguranje ravnopravnosti, mogu samo sekundu po tabletić, ispričavam se gospodine potpredsjedniče, budući da nema gospodina Mlakara pa nisam ovaj dio htio vidjeti. oko toga da izradimo ovakav članak 8. imamo kažem cijeli niz prijedloga amandmana od gospođe Kosor, od gospodina Gjurkovića, od Odbora za zakonodavstvo, povela se i rasprava i na Odboru za zakonodavstvo dakle oko toga članka, vršimo završna usklađivanja, peglanja svakoga zareza oko toga članka. Znači mi smo spremni da ga bolje pojasnimo iako smo u startu i mi mislili zapravo i tako i stoji i zato sam išao u našem prijedlogu članka 8. stavak 1. transponiran je članak 5. stavak 1. Direktive 2004./113 Europske komisije kao i smjernice za primjenu Direktive 2004./113 na osiguranje a u svijetu odluke suda pravde Europske unije u Također za članak 5. stavak 2. te navedene direktive, transponiran je u članku 8. stavku 2. i 3. Velim, mi smo i ovdje radno, imamo jedan određeni prijedlog dodatnog pojašnjenja tog članka 8. stavak 1. Niz vrijednih prijedloga je kažem došao i od vas zastupnika, evo uskladit ćemo nešto. Rezultat svega će u svakom slučaju biti da će biti osigurana ravnopravnost muškaraca i žena u konačnom rješenju i da ćemo dakle izbjeći svaku dilemu. Sutra je Vlada pa ćemo jedan od tih amandmana u svakom slučaju prihvatiti, popraviti i vjerujem da intencija, ne vjerujem nego sam siguran da će intencija biti prihvaćena. Bilo je i dosad, bilo je u raspravi istaknuto i mnogo rasprava općenito o osiguranju, bilo je rasprava koja nisu bila vezana uz ovaj zakon pa evo i u ovim zadnjim replikama nego više uz ostale zakone, Zakon o obveznom osiguranju, Zakon o fiskalizaciji itd. Saslušali smo, bilježili sve vaše prijedloge i vjerujem da bilo je niz konstruktivnih rasprava i da svakako ćemo ih uzeti u obzir u izgradnji nekih budućih zakonskih rješenja koje kažem možete očekivati uskoro pred vama. Jednom rečenicom ovaj zakon, i lijepo je to rekao kolega Gjurković u svojoj raspravi, jest iskorak ka transparentnosti poslovanja, ka većoj učinkovitosti društava za osiguranje, primarno upravljanju svojim rizicima, a sve sa ciljem kažem i jest iskorak i korak naprijed za veću zaštitu osiguranika, veću zaštitu korisnika osiguranja, za sprečavanje eventualnih poremećaja na tržištu osiguranja i za izgradnju dugoročne stabilnosti sektora osiguranja, a i cijelog financijskog sektora dakle u cjelini. Ovaj segment vrlo je značajan dakle za financijsku stabilnost, rekao sam danas, nije zgorega ponoviti, za financijsku stabilnost koju mi svi skupa često uzimamo kao datost ali ona nije datost i oko toga je vrlo važno graditi institucije, kvalitetne institucije nadzora i omogućiti mogućnost da to učine. I HNB kao što čini kod banaka, bitno je da i HANFA na ovom pogledu ima ovlasti, ali i odgovornost da čini u ime svih nas što je moguće bolji nadzor i poslovanja ovih društava u osiguranju i reosiguranju. I još jednom ona poruka urbi et orbi, što bi se reklo da svi zajedno shvatimo koliko je osiguranje važno i koliko konačnici zaostajemo za nekim drugim zemljama Europske unije i koliko bi bilo dobro da promoviramo svi zajedno kulturu osiguranja i sa te strane vjerujem da svi skupa gradimo i stabilnije i efikasnije društvo. Hvala vam još jednom. Vjerujem da zbog svih ovih razloga koje sam napomenuo i koji su iskristalizirani u raspravi

zamjenik ministra, dati jasan odgovor što se tiče potrebe izdavanja, zapravo evidentiranje putem fiskalne blagajne uplata koje se vrše na izdvojenim da tako kažem osiguravajućim mjestima jer ja sam zato i replicirao, jer smatram da to pitanje ne smije ostati visit u zraku. Prije svega zbog ovih zadnjih rečenica koje ste rekli, a to je zbog ozbiljnosti sektora osiguranja, zbog velikog novca koji se okreće, zbog njegove i gospodarske važnosti nije dobro da ostane visit u zraku upitnik, dakle da bude upitnik oko toga da li oni trebaju ili ne trebaju biti obuhvaćeni zakonom koji regulira posjedovanje fiskalne blagajne i evidentiranje prometa. Mislim da vi naprosto morate odgovoriti na to pitanje danas jer ako to ne napravite onda sve ovo dobro što ste govorili o zakonu pada u sjenu. I druga stvar, ponovit ću ono što sam rekao na početku, ono što je HNB za kontrolu poslovanja bankarskog sektora to je HANFA za kontrolu nebankarskog sektora. Mi smo nažalost HANFA-u pretvorili u jedan ured, a ne u jednu neovisnu agenciju i nadograđivali kao takvu. Zašto to govorim? Pa zato što ovaj zakon upravo ovu cijelu priču usmjerava ka HANFA-i. I još jedno pitanje nam možda koje ste po meni trebali pojasniti i odgovoriti, a to je da su jasno propisani uvjeti to može biti predsjednik uprave i član uprave osiguravajućeg društva. Dapače, da bi to netko postao mora imat određene i stručne i obrazovne reference, međutim ono što je daleko bitnije on HANFA-i mora predložiti svoj plan i program rada za osiguravajuće društvo u koje dolazi i tek kad dobije zeleno svjetlo za to onda može postat član uprave. Mislim da ste vi naprosto kao zamjenik ministra bili dužni ovo reći zbog hrvatske javnosti, no evo ja vam dajem priliku kroz repliku. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor na repliku, zamjenik ministra Igor Rađenović. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine Šuker što mi dajete takvu priliku. Pa ja mislim da sam govorio o sve tri teme koje ste zapravo govorili u ovome, ne znam jeste bili u svakom trenutku u dvorani ali oko uloge HANFA-e i pozicije mislim da sam jasno i pojasnio u završnim ovim odredbama i nije ni tajna, evo završno da budem još malo opušteniji, HANFA je u najvećem dijelu i pomagala i radila na pisanju ovoga zakona jer naravno da su tamo i centar izvrsnosti u pogledu, ako mogu tako reći, u pogledu ovoga segmenta dakle života, dakle društava za osiguranje i re osiguranje i da tamo imamo i najveće stručnjake one što u Republici Hrvatskoj imamo. Čak su bili pomalo i uplašeni ovom novom direktivom, a na tragu ovoga što vi govorite da li oni sa svojim kvalitativnim i kvantitativnim kapacitetima to mogu odraditi, ali ja vjerujem da ta pojačana uloga da će biti na neki način izazov i kolegama iz HANFA-e da krenu korak dalje. Apsolutno što se tiče ovih imenovanja direktora i uvjeta oko toga, kažem tu vaš stav nije bio sličan stavu kolege Marića koji je govorio u ime kluba HDZ-a. možete zakonom propisati baš svaki detalj sa te strane ili je bolje ovako ostaviti jedan širi manevarski prostor pa onda imati povjerenje u institucije kao što je HANFA da će to zaista odraditi … i stručnjaka dati odobrenje onom članu uprave koji to zaista zaslužuje, a onom koji ne ne. Ja sam više pristalica ovoga modela, vidim i vi i drago mi je da se oko toga slažemo. Što se tiče same fiskalizacije, nemojte me tjerati gospodine Šuker da odem dalje od onoga što mogu kao zamjenik ministra, znači ja ovdje predstavljam Vladu ali ovo je tema koja nije trenutno na dnevnom redu. Jest dotaknuta. Ja mislim da sam izrekao i opet ću ponoviti stav da je fiskalizacija prometa gotovine puno dobroga učinila ovoj zemlji i da možemo i trebamo krenuti korak dalje. I moj osobni stav he da trebamo krenuti i dva koraka dalje, nešto na tome činimo i sa ove administrativne strane. Ali i ovo proširenje obveznika